Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 71. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Jerca Korče do 12. ure, Marjan Šarec do 12. ure, Luka Mesec od 13. do 17. ure, Franc Jurša do 12. Samo Bevk od 12. do 17. ure in Primož Siter do 14.30. Na sejo sem vabil predstavnike Vlade. Vse prisotne lepo pozdravljam!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

Predlog odloka je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavniku Vlade mag. Andreju Širclju, ministru za finance. Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Dovolite mi, da vam predstavim Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 predvsem v tistem delu, ki se nanaša na leto 2021. Skladno s 13. členom Zakona o fiskalnem pravilu je zaradi izjemnih okoliščin, ki so nastale zaradi epidemije, Državni zbor 11. maja 2020, 23. septembra 2020 in 18. novembra 2020 sprejel tri spremembe odloka za obdobje 2020–2022. S tem so se zagotovila sredstva za izvajanje ukrepov, povezanih z epidemijo. Ponovna sprememba odloka v delu, ki se nanaša na leto 2021, je potrebna, saj so izjemne okoliščine, povezane z epidemijo, v času od jeseni 2020 bistveno okrepile in poslabšale situacijo in v zvezi s tem tudi finančni vpliv oziroma vpliv na vse javne blagajne. Spremenila se je tudi makroekonomska napoved, zaradi tega učinkov navedenih ukrepov na javne finance v času priprave sprememb proračuna države za leto 2021 ni bilo možno načrtovati. Govorim seveda o tako imenovanem drugem valu in o tako imenovanem tretjem valu. Fiskalna politika je tako še močno pod vplivom epidemije. Pogled za nazaj kaže, da je bil v letu 2020 padec BDP vseeno manjši od pričakovanega in je znašal –5,5 %. V primerjavi z evroobmočjem je to boljše za 1,1 odstotne točke. Paketi ukrepov so pomembno vplivali na padec gospodarske rasti, zaradi njih je bil padec manjši, Banka Slovenije ocenjuje, da približno za tretjino, Fiskalni svet ocenjuje za četrtino, četrtino, UMAR, da je bil ta padec zaradi sprejetih ukrepov manjši za 3 odstotne točke, kot bi bil sicer, če ukrepov ne bi bilo. Zaradi teh obsežnih ukrepov je v letu 2020 znašal primanjkljaj –8,4 bruto družbenega proizvoda, kar je višje od povprečja evroobmočja, kjer je znašal 7,2 % bruto družbenega proizvoda. Paketi, ki so vplivali na povečanje javnih dolgov v celotnem evroobmočju. Če govorimo o njih, lahko govorimo, da v evroobmočju znaša povprečje dolga 98 % bruto družbenega proizvoda, kar je približno za 18 odstotnih točk več, kot znaša javni dolg v Sloveniji. Na tej podlagi in v teh okoliščinah Vlada predlaga ponovno spremembo veljavnega odloka, in sicer se s temi spremembami za leto 2021 zgornja meja izdatkov sektorja država poveča na 25 300 milijonov oziroma 25 milijard 300 milijonov, primanjkljaj znaša 8,6 % in po denarnem toku bo dovoljena zgornja meja izdatkov povečana na 14 tisoč 320 milijonov oziroma nekaj več kot 14 milijard za državni proračun, primanjkljaj pa bo znašal 8,6 %. S tem se bo omogočilo nadaljnje nemoteno financiranje vseh ukrepov, določenih v interventnih zakonih. V zvezi s proračunom naj navedem, da je bilo porabljenih že okoli 800 milijonov, 500 milijonov je bilo že načrtovanih, okoli 260 milijonov pa bomo porabili in preusmerili znotraj sredstev EU. Nekaj bo prihrankov, razliko pa je potrebno še dejansko zagotoviti. V zvezi s pokojninsko blagajno naj pojasnim, da se predvideni izdatki za pokojnine v vseh prihodnjih letih povečujejo. V letih 2021 se izdatki za pokojnine povečujejo

Do razlik, ki so bile včeraj omenjene, je prišlo zaradi različnih analitičnih evidenc oziroma podpornih dokumentov. Spoštovani poslanci, po preteku izjemnih okoliščin je potrebno zagotoviti, da fiskalna politika na srednji rok ne ogrozi okrevanja. S sprejetjem predlaganega odloka bo to omogočeno, zato predlagam, da ga podprete. Hvala lepa. lepa. Predlog odloka je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Robertu Polnarju. Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 57. nujni seji včeraj kot matično delovno telo obravnaval Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024. Minister za finance je predstavil predlog odloka s spremljajočimi dokumenti ter pojasnil, da gradiva temeljijo na zadnji razpoložljivi makroekonomski napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj, na sprejetih ukrepih Vlade, na Zakonu o javnih financah in na evropski direktivi. Glede ciljnega salda sektorja država je pojasnil, da predlog odloka v letu 2022 predvideva primanjkljaj v višini 5,7 % bruto domačega proizvoda, v letu 2023 primanjkljaj v višini 3,8 % in v letu 2024 primanjkljaj v višini 2,8 %. Primanjkljaj se torej znižuje. Glede ciljnega salda državnega proračuna je pojasnil, da se v letu 2022 predvideva primanjkljaj v višini 4,9

kar kaže na postopno konsolidacijo javnih financ. Kot odziv na mnenje Fiskalnega sveta je opozoril na negotovosti, na podlagi katerih se pripravljajo javnofinančne projekcije, in izpostavil prizadevanje Vlade, da se s fiskalno politiko ohranja in spodbuja gospodarstvo, podjetja in delovna mesta. Poudaril je, da izjemna situacija zahteva izjemno ukrepanje, pri čemer sicer prihaja do odstopanja od fiskalnih pravil, vendar se s ciljno usmerjenimi investicijami zmanjšujejo tveganja v gospodarskih dejavnostih. Predsednik Fiskalnega sveta je glede prehoda iz ekspanzivne fiskalne politike v manj ekspanzivno oziroma bolj restriktivno v letih 2023 in 2024 opozoril, da gre za občutljiv preobrat, ki bi ga morali spremljati načrt in ukrepi za doseganje prehoda z zmanjšano porabo. Glede visokega javnega dolga je poudaril, da bo ta obvladljiv, če bo učinkovito porabljen. Minister za finance je v zvezi z opozorilom Fiskalnega sveta poudaril, da bo Vlada s svojimi ukrepi in z ukrepi, ki se pripravljajo v okviru Evropske unije, stremela k čim bolj učinkoviti porabi sredstev. Direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj je pojasnila, da bo v letu 2022 gospodarska rast še odražala nadomeščanje padca gospodarske aktivnosti v zadnjih dveh letih, nato pa bo postopno prišlo do stabilizacije gospodarske rasti v višin 3 %. Pri tem bo okrevanje gospodarstva odvisno zlasti od epidemioloških razmer. V razpravi je bilo izraženo mnenje, da je Vlada s financiranjem in sprejetjem ustrezno usmerjenih interventnih ukrepov uspela ohraniti delujoče gospodarstvo in veliko število delovnih mest. Nasprotno so v povezavi z ravnanjem Vlade nekateri razpravljavci opozorili na neracionalno porabo javnofinančnih sredstev, na visoke odhodke državnega proračuna in visoko zadolženost države. Razpravljavci so se dotaknili tudi problematike izgradnje učinkovite ekonomske politike, ki naj v sedanji situaciji temelji na empiričnih analizah in proaktivni proračunski politiki. S tega vidika je bila izražena podpora predlaganemu odloku kot ustrezni podlagi za iskanje optimalnega razvojnega modela. Predstavnikoma Fiskalnega sveta in UMAR je bilo postavljeno vprašanje glede učinkov interventnih ukrepov Vlade. Predstavnik Fiskalnega sveta je podal oceno, da bi bil brez ukrepov padec gospodarske aktivnosti še za tretjino večji, kot je bil sicer. Direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj pa je pojasnila, da so ukrepi Vlade preprečili upad gospodarske aktivnosti za vsaj 4 odstotne točke. V okviru razprave je minister za finance odgovoril na zastavljena vprašanja in podal dodatna pojasnila. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga odloka in jih sprejel. Odbor za finance kot matično delovno telo k predlogu odloka ni sprejel amandmajev in zato Državnemu zboru predlaga, da Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Monika Gregorčič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. **MONIKA Spoštovani poslanke in poslanci, predstavniki Vlade! Danes odločamo o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024. Z njim načrtujemo javnofinančno porabo za prihodnje obdobje skladno z javnofinančnimi cilji, ki se bodo zasledovali z ustrezno fiskalno politiko. Zakon o fiskalnem pravilu namreč določa, da se v okviru za pripravo proračunov sektorja država za najmanj tri prihodnja leta določijo: ciljni saldo sektorja država ter njen najvišji dopustni obseg izdatkov ter ciljni saldo ter najvišji obseg izdatkov za državni proračun, skupni ciljni saldo in skupni obseg izdatkov vseh občinskih proračunov, najvišji obseg izdatkov za pokojninsko blagajno ter tudi najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno. Izjemna okoliščina covid epidemije, ki je zajela celotno Evropo in ves preostali svet, je rezultirala v splošnem upadu gospodarske aktivnosti. Zaradi vseh omejevalnih ukrepov se je na podlagi instrumenta izjemnih okoliščin omogočilo odstopanje od fiskalnih pravil tako na nacionalni ravni kot tudi na ravni celotne Evropske unije. V Sloveniji smo še vedno močno vpeti v reševanje gospodarstva in v blažitev posledic epidemije. To pomeni, da moramo razmeram ustrezno prilagoditi tudi svoje javnofinančne načrte. Trenutne negotove razmere nam onemogočajo pripravo stabilnih srednjeročnih fiskalnih napovedi, zato se fiskalne ukrepe v večji meri bolj natančno lahko načrtuje zgolj za leto 2022, cilji za leti 2023 in 2024 pa zgolj nakazujejo smer prihodnje fiskalne politike. Zavedamo se, da bo fiskalna politika tudi v prihodnjih letih močno uperjena v reševanje posledic trenutne krize. Iz preteklih izkušenj pa vemo, da je le z ekspanzivno fiskalno politiko mogoče gospodarstvu zagotoviti ugodne in stabilne finančne razmere za normalno rast. To nam konec koncev nalagajo tudi mednarodne institucije, kot so Evropska komisija, Mednarodni denarni sklad, Evropska centralna banka. Kljub temu pa moramo narediti vse, da se bo primanjkljaj sektorja država v vrhu, ki ga bo predvidoma dosegel letos, v prihodnjih letih začel postopoma zniževati. Poslanski skupini Stranke modernega centra se zavedamo vseh potencialnih nevarnosti, ki jih tak način vodenja fiskalne politike prinaša. Na vse te nevarnosti seveda v svojem mnenju upravičeno opozarja tudi Fiskalni svet. Zato si bomo kot koalicijski partner še posebej prizadevali za ustrezno ravnotežje, da bo fiskalna politika zagotavljala ugodne razmere za rast gospodarstva, a hkrati pazila na srednjeročno vzdržnost javnih financ.

Danes je pred nami eden od pomembnejših dokumentov, ki se sprejemajo v Državnem zboru. Vsaj moral bi biti. Zakaj? Zato ker s tem dokumentom začrtamo javnofinančno politiko za naslednji dve leti. Na žalost je dokument, ki je danes pred nami, papir brez vrednosti. Številke, ki so zapisane na papirju, so zapisane samo zato, da boste lahko še naprej porabljali davkoplačevalski denar brez nadzora. Cel kup številk, ki sploh ne gredo skupaj. Dokument je brez repa in glave, in kar je ključno, brez vsebine, brez pogleda v prihodnost. Vaša skrb je samo, da boste denar, ki ste ga dobili z zadolževanjem, čim lažje in čim hitreje porabili. Stranka, ki je celo desetletje vpila o zdravih javnih financah brez zadolževanja, je državo zadolžila najvišje v zgodovini. Javni dolg, ki ste ga uspeli narediti, znaša kar 37,4 milijarde oziroma 80,8 % BDP. Vsak Slovenec je zadolžen za skoraj 18 tisoč evrov. Konec leta 2022, o katerem se sedaj pogovarjamo, bo ta dolg narastel na 45 milijard in vsakega Slovenca boste zadolžili za skoraj 22 tisoč evrov. In to vi, ki ste nas 10 let podučevali, kako je zadolževanje škodljivo in kako je treba javne finance konsolidirati. V enem letu ste uspeli javnofinančno sliko naše države postaviti na glavo. V enem letu ste uspeli javne finance razstreliti v pravo katastrofo. Potrebno je povedati in poudariti, da je koronska kriza tudi naša življenja postavila na glavo in da smo ljudje upravičeno pričakovali, da nam bo država v tej krizi pomagala, in prav je, da je pomagala. Še danes pa nimamo niti ene analize učinkov za ukrepe, ki ste jih izvajali in plačevali v zadnjem letu. Je res prav, da ste študentom namenili dvakrat 150 evrov, duhovnikom pa 750 evrov na mesec? Je res prav, da so dobili zdravniki tudi do 8 tisoč evrov koronskih dodatkov, zaposleni v DSO-jih pa tudi samo 1,3 evra na uro? Ni prav, seveda ni prav. Tudi načrtovanje javnih financ vam nekako ne gre najbolje od rok, in to dokazuje dokument, ki ga bomo sicer obravnavali pod naslednjo točko. To je odlok o porabi javnega denarja za obdobje 2020–2022, ki ste ga v enem letu spremenili oziroma danes ga boste spremenili četrtič. S tem odlokom, o katerem govorimo sedaj, bi morali začrtati smer javnih financ za obdobje 2022–2024, pa prav gotovo ne bo nič bolje. Prepričana sem, da bo tudi ta dokument potrebno večkrat popravljati. Tudi zato, ker očitno spet načrtujete napad na določene kategorije prebivalstva. Spet so vaša tarča upokojenci. Kot se je zgodilo leta 2012, ko ste več kot 25 tisoč upokojencem pokojnine znižali za 25 tisoč Lapsus Seveda smo to vašo napako leta 2013 popravili in upokojencem vrnili, kar so prislužili. Glede na številke, ki so pred nami, pa se bo usoda očitno ponovila. Okvir za leto 2022 je v osnovi sprejela že prejšnja, naša vlada, razmere in kriza pa seveda od vas zahtevajo, da naredite določene popravke. In ste jih. Danes imamo pred sabo nov, vaš predlog razreza porabe javnega denarja. Zanimivo je, da ste se odločili, da boste varčevali ravno in najbolj na upokojencih. Pokojninski blagajni sredstva znižujete za 230 milijonov evrov. Občinam znižujete sredstva, občine bodo leta 2022 lahko porabile manj kot v letošnjem letu. Da ne govorim o zdravstvu, kjer je sprememba majhna, ampak vseeno simbolna. Tudi njim boste vzeli 5 milijonov evrov. Sebi pa odrezali za 650 milijonov evrov večji kolač. Spoštovani minister, te številke vas na žalost postavljajo na laž. Še več, tukaj je analiza odhodkov blagajne Zpiz po letih in rasti teh odhodkov po letih. Rast v letu 2019 v primerjavi z 2018 je bila 4,1 %, rast v lanskem letu, seveda zaradi vseh covidnih dodatkov, je bila 7,6. V letošnjem letu načrtujete rast teh odhodkov v višini 5,4, za leto 2022 pa pustite praktično enak znesek. Še enkrat sprašujem, kje se je izgubilo tistih od 2 do 3 %, o katerih govorite. S takšnim zneskom, kot ga imate v odloku, bo pokojnine treba zniževati. Že samo rast števila upokojencev zahteva večji znesek, kot je to. To so dejstva in ta dejstva potrjujejo številke. Seveda tako šlampasto pripravljenega dokumenta v stranki SAB ne bomo podprli. Je pa žalostno, da stranka SDS za vsako svojo vlado pusti pogorišče. Po vladi, ki ste jo vodili od 2004 do 2008, ste nam pustili bančno luknjo in veliko korupcijsko afero Patria. Po vladi, ki ste jo vodili leta 2012, ste državo pustili s prazno blagajno, ljudem pa ideološko zniževali pravice upokojencem ste znižali pokojnine tudi za 25 %, da ne govorim, da ste v državo klicali trojko. Po tej vladi boste pustili razsute javne finance, najvišji javni dolg v naši zgodovini, sprt narod in očitno spet znižane pokojnine. Veliko dela čaka vlado, ki bo prišla za vami, in veliko napak in neumnosti bo potrebno popraviti in odpraviti. V stranki SAB ostro nasprotujemo temu, da načrtujete poseg v pokojnine, in absolutno bomo glasovali proti temu odloku.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! V tržnem gospodarstvu je informacijska vloga makroekonomskih strategij, napovedi in politik ključna. Vlada, centralna banka in drugi institucionalni nosilci oblasti deležnikom sporočajo svoje cilje, temeljne parametre gospodarjenja in sistemski okvir delovanja. Dobra, pravočasna in verodostojna informacija je ključ poslovnega prilagajanja nižjih transakcijskih stroškov in optimalnih gospodarskih rezultatov. Uspešno gospodarstvo potrebuje dvoje – konkurenco in prožnost na eni, socialno vzdržnost in vključenost na drugi strani. To je referenčni okvir, znotraj katerega bi morali delovati Vlada in vsi deležniki v Sloveniji. V Poslanski skupini Desus se nam kaže pomembno izraziti zadržanost do projekcij gibanja makroekonomskih agregatov, ki jih pripravljajo domače in tuje inštitucije. Svoje projekcije izdelujejo v trenutku, ko se ne ve, kako dolgo bo trajala epidemija, kako globoka bo kriza, kako bodo na gospodarsko dejavnost vplivali ukrepi, ki jih uporabljajo in izvajajo države, in kakšna bo prihodnja interakcija svetovnih ekonomij. Na podlagi najnovejše napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj se za leto 2022 pričakuje gospodarska rast za 4,4 %, za leto 2023 pa za 3,3 %. Bruto investicije v osnovna sredstva bodo v enakih obdobjih imele rast 8,0 in 6,5 %, državna potrošnja pa bo rastla po stopnjah 1,7 % in 1,4 %. Izdatki sektorja država bodo za leto 2022 obsegali 25 milijard in 40 milijonov evrov. V strukturi teh izdatkov je najvišji delež državnega proračuna, ki je načrtovan na 13 milijard in 300 milijonov, kar je 53 % vseh izdatkov. Glede na predviden najvišji dovoljen obseg izdatkov za leto 2021 bo v absolutnem znesku nižji za milijardo evrov. Na seji Odbora za finance smo slišali mnenje Fiskalnega sveta, da bi tak preobrat iz ekspanzivne v nekoliko bolj restriktivno fiskalno politiko pomenil tveganje za izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti državnega proračuna. Ekspanzivna fiskalna politika pa pomeni tveganje za nedoseganje srednjeročnega fiskalnega cilja. Kako naj ravnajo nosilci ekonomske politike, da bi v največji meri omejili tveganja? Kje je torej optimalna razmejitev med obema vrstama politike, ekspanzivno in restriktivno, tega kajpak nismo slišali, zato ker tega v resnici nihče ne ve. V negotovosti se lahko vse izkaže kot vzrok, vse primerjave pa so le informativne. Vladne politike, zlasti strukturne, razvojne in regionalne, bodo pri tem odločilnega pomena. Gospodarska zgodovina jasno izkazuje, da so vse razvite države prehajale skozi dolga, večstoletna obdobja, v katerih je bila aktivna vloga države ključna za njihov razvoj. Tak razvoj je bil podprt z močnimi državnimi intervencijami na nivoju in v obsegu, ki ga je dopuščal zgodovinski trenutek. Najuspešnejše so bile ravno države, ki so upravljale s svojim razvojem in ga niso prepuščale samo tržnim zakonitostim. Ključno je razumeti, da se učinkovita ekonomska politika ne gradi s teorijami in z doktrinami. Temelji na empiričnih analizah in aktivni razvojni politiki. V razvoju gospodarstva imajo pomembno vlogo aktivne in pragmatične vlade, ki so posvečene ekonomskemu razvoju in so pripravljene razumno eksperimentirati. Poglavitni cilj v soočanju z epidemijo bi moralo biti popolno okrevanje, zato ker je epidemija minljiv pojav, na katerega posledice lahko vplivamo, da bi bila končna škoda čim manjša. Potem pa je potrebno obnoviti življenje, ki se je zaustavilo, ne pa spremenilo. Zagotovo pa življenje med epidemijo ni bilo uničeno. Jasno je, da bo po obnovi lahko tudi boljše, tako kot bi lahko bilo boljše tudi že pred njo. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo podprli odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024. Hvala lepa. Jurij Lep bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovani minister, kolegice in kolegi, vsem lep dober dan! Dovolite mi, da pri tej točki dnevnega reda predstavim stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev tako o Predlogu odloka

Ker epidemija covida-19 še traja, bodo odhodki državnega proračuna letos za 800 milijonov evrov višji od tistih, ki jih je konec lanskega novembra določil Državni zbor. Gospodarske in finančne okoliščine so se namreč zaradi drugega in tretjega vala epidemije poslabšale, zato se bodo zvišali odhodki celotnih javnih financ sektorja država na 25,3 milijarde evrov in poglobil proračunski primanjkljaj s 6,6 na 8,6 % BDP. Tudi lani smo zato morali kar trikrat spreminjati odloke za leti 2020, 2021 ter leto 2022. Poleg tega so bili sprejeti štirje interventni zakoni, tako imenovani PKP-ji, njihov finančni učinek je okoli 1,5 milijarde evrov. Ta sredstva v sprejetem proračunu za leto 2021 niso bila načrtovana. Poleg tega smo letos marca sprejeli novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero se bodo povišali odhodki pokojninske blagajne. Z novelo smo zagotovili najnižjo pokojnino v znesku 280 evrov, dvignili zagotovljeno pokojnino s 581 na 620 evrov in določili invalidsko pokojnino v višini 388 evrov, zato bodo odhodki pokojninske blagajne za okoli 70 milijonov evrov višji.

proračun pa je zabeležil skoraj 700 milijonov evrov primanjkljaja. Omenjeni proračunski primanjkljaj je v večji meri posledica epidemije covida-19 na strani prihodkov in ukrepov za blažitev njenih posledic na strani odhodkov, zato lahko soglašamo, da je tako kot leto 2020 tudi leto 2021 izjemno in da se to mora odražati tudi v javnih financah. Enake javnofinančne posledice epidemije je moč zaznati tudi v drugih državah članicah EU. V takšnih izjemnih primerih tako nacionalna pravila kot tista na ravni Evropske unije dopuščajo odstopanje od sicer veljavnih fiskalnih pravil. S tem se omogoča, da država skozi fiskalno politiko tudi v letu 2021 lahko ukrepa za odpravo ekonomskih posledic krize, ki jo je povzročila epidemija covida-19. Iz odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država 2022–2024 pa je razvidno, da bo javnofinančni primanjkljaj vztrajal še vsaj naslednja tri leta. Se bo pa postopoma zniževal, in sicer s 5,7 % BDP v letu 2022 na 2,8 % v letu 2024. Vlada namreč dopušča tudi možnost morebitnega sprejemanja dodatnih ukrepov v boju proti epidemiji covida-19 v letu 2022. Najvišji obseg celotnih javnofinančnih izdatkov je prihodnje leto določen pri 25,04 milijarde evrov, v letu 2023 malo nad tem in v letu 2024 pri 25,43 milijarde evrov. Za državni proračun je najvišji obseg izdatkov za prihodnje leto predviden pri 13,30 milijarde evrov, za okoli 70 milijonov evrov več kot v sprejetem proračunu, proračunski primanjkljaj pa bo namesto 3,1 % BDP dosegel 4,9 % BDP. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev se strinjamo z opozorili Ministrstva za finance, da ukrepi za podporo gospodarski dejavnosti kljub postopnemu okrevanju ne smejo biti prehitro umaknjeni. Tudi po umiritvi epidemioloških razmer bo tako še nekaj časa potrebna spodbujevalna javnofinančna politika. Tudi gospodarstvo nas opozarja, da še vedno čuti posledice epidemije in da potrebuje nov paket interventnih ukrepov. Gospodarska zbornica Slovenije že vse od zadnjega zaprtja države namreč Vlado poziva k podaljšanju in izboljšanju uspešnih obstoječih ukrepov ter k nekaterim novim za pomoč gostinstvu, turizmu in industriji srečanj ter za krepitev razvoja v podjetjih. Ne moremo prezreti opozoril Fiskalnega sveta, da so bili v tako imenovanih zakonih PKP nekateri sprejeti ukrepi strukturni in da bodo obremenili položaj javnih financ v nadaljnjih letih. Zato tudi finančne projekcije odloka za leta 2022–2024 niso realistične. Učinek tega poslabšanja je po njihovih ocenah 330 milijonov evrov letno, kar poslabšuje položaj javnih financ. Vlada v obdobju 2023–2024 res predvideva zmanjšanje proračunskega primanjkljaja, kar nakazuje restriktivnejšo fiskalno politiko, a v predloženih dokumentih ni ukrepov, s katerimi bi to dosegli. Niti za omenjenih 300 milijonov, kaj šele za dolgoročne javnofinančne posledice, ki jih bodo za stabilnost javnih financ imeli napovedane davčne reforme in zakon o debirokratizaciji. Vlada namreč pri zakonu o debirokratizaciji predlaga uvedbo socialne kapice. V pokojninsko blagajno bo tako letno prišlo od 70 do 100 milijonov evrov manj sredstev iz vplačanih prispevkov, v zdravstveno pa po izračunih ZZZS okoli 44 milijonov evrov. Ministrstvo za finance je pripravilo tudi predloge za nadgradnjo davčnega sistema, in sicer več predlogov zakonov oziroma novel zakonov o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakona o davku na dodano vrednost. Cilj nove davčne reforme je davčno razbremeniti dohodke iz dela in kapitala oziroma znižanje davkov, čemur ni mogoče oporekati. Težava pa je v tem, da ministrstvo nima odgovora, kje najti vire za nadomestitev izpada proračunskih prihodkov iz naslova davkov. Predlagane rešitve bodo samo v letu 2022 zmanjšale prihodke iz naslova dohodnine v znesku prek 200 milijonov evrov. V prihodnjih letih pa bo prišlo še do dodatnega izpada prihodkov, v letu 2025 celo do nekaj 100 milijonov evrov. Zato se nam zdijo trditve ministrstva, ki računa na dvig razpoložljivega dohodka gospodinjstev, kar naj bi vodilo v večjo potrošnjo, iz trte izvite. Poleg tega želimo opozoriti, da bo Slovenija morala odplačevati tudi javni dolg, ki je lani znašal 80,8 % BDP.

Nominalno pa se bo dolg v vseh letih projekcije povečeval, skupaj za okoli 7 milijard evrov, na 44,3 milijarde evrov. Res je, da so trenutno pogoji financiranja države izredno ugodni, da so obrestne mere rekordno nizke in da centralne banke z ECB vred vodijo zelo spodbudno denarno politiko, ampak takšnih razmer na finančnih trgih do leta 2024 ni mogoče napovedati oziroma pričakovati. Vprašanje je zgolj, katera vlada in pod kakšnimi pogoji bo morala ta dolg plačati. Zato smo v Poslanski skupini nepovezanih poslancev prepričani, da je v prihodnosti nujno pričakovati racionalnejšo porabo javnih financ. Naj za konec opozorimo, da je sprememba 148. člena Ustave omogočila sprejetje Zakona o fiskalnem pravilu, ki vsebuje temeljno načelo upravljanja z javnimi financami na ravni celotnega sektorja država, in sicer da se v pripravi proračuna ne preseže zgornje meje dovoljenih izdatkov. Proračun pa tako ostaja srednjeročno vzdržen. Tudi letošnje leto je zaradi novega vala epidemije covida-19 posebno. Fiskalno pravilo v taki situaciji dopušča začasno odstopanje od načela uravnoteženega proračuna, ne drži pa, da fiskalno pravilo ne velja več oziroma da lahko nanj pozabimo. Le začasno ni potrebno upoštevati nekaterih njegovih določil. Člani in članice Poslanske skupine nepovezanih poslancev izhajamo iz strank, ki so v preteklosti za vodenje fiskalne politike pokazale in dokazale, da smo zagovorniki vzdržne in odgovorne fiskalne politike. Tokrat so naši kolegi, vključno z največjo vladno stranko, ki je bila v preteklosti najbolj goreča zagovornica fiskalnega pravila in je pred Ustavnim sodiščem celo izpodbijala proračunske akte, ki so izkazovali proračunski presežek, izbrale drugačno smer in se pri odloku o okviru za pripravo poračunov sektorja država za obdobje 2022–2024, ki je za nas sporen, niti malo ne držijo duha omejitev, ki jih moramo upoštevati pri načrtovanju javnih financ. Nepovezani poslanci in poslanke smo prepričani, da kljub izjemni situaciji in načrtovanim primanjkljajem v proračunu za leta od 2022 do 2024 ne bi smeli pozabiti na javnofinančno previdnost. Na podlagi vsega povedanega se v Poslanski skupini nepovezanih poslancev z vsebino predlaganega odloka ne moremo strinjati, zato bomo pri glasovanju vzdržani. Hvala za pozornost. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke.

Spoštovani predsednik Državnega zbora, vsi prisotni, lep dober dan! Živimo v neobičajnih časih. Ja, neobičajnih časih. Svet je doletelo do zdaj vsaj našim generacijam nekaj popolnoma nepoznanega. Doletela nas je svetovna pandemija, s katero se večina vlad po svetu še nikoli ni srečala. Po Evropi so se države na bolj ali manj podoben način lotile ukrepov, s katerimi so hkrati poskušale zajeziti epidemijo, na drugi strani pa poskušale preprečiti škodo v gospodarstvu. V evropskih državah je nekaj povsem običajnega, da se ob takih izjemnih situacijah s podobnimi odloki poseže v državni proračun in poskuša preprečiti gospodarsko škodo. Pri nas pa se seveda v opoziciji spet vse diskreditira, vse trude Vlade in vse njene rešitve, za svojo propagando pa jih predstavljajo kot zlobne, četudi so namenjene reševanju. Seveda bi ta opozicija, ki vse skupaj kritizira in izkorišča za svoje politične točke, uporabila bolj ali manj enake mehanizme v državnem proračunu, če bi bila ta na oblasti. Gospodarstvo se mora v teh negotovih makroekonomskih razmerah nujno okrepiti, zato je ključnega pomena, da se odlok sprejme. V tako izjemni situaciji, kot je epidemija virusa covid-19, je edino logično, da se mora prilagoditi fiskalno politiko, tako kot jo tudi v ostalih evropskih državah. Vsaka kritika tega s strani opozicije je zgolj posledica njihovega samopromocijskega načrta rušenja oblasti. In na račun konstantnega kritiziranja in metanja polen pod noge bo trpela naša domovina Slovenija, ki pa opoziciji zdaj že več kot očitno niti malo ni pomembna. Spodbujevalna fiskalna politika je za Slovenijo ključnega pomena, zato bomo v Slovenski nacionalni stranki oba odloka soglasno podprli. Hvala lepa za vašo pozornost. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Mag. Marko Pogačnik bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Spoštovani predsednik Državnega zbora, hvala za dano besedo. Spoštovani minister, kolegi, kolegice, vsem en lep pozdrav! Pred nami je odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2022 do leta 2024. Bistveno sporočilo je, da je največji obseg izdatkov sektorja država za leta 2022, 2023, 2024 v intervalu med 25 milijardami 40 in 25 milijardami 440. Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za državni proračun po denarnem toku, ki ustrezata prejšnjemu ciljnemu saldu, znašata za leto 2020 13 milijard, v letu 2024 bo to 13,73, ciljni ciljni saldo v strukturi bruto domačega proizvoda leta 2022 –4,9, v letu 2024 –2,5. Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za lokalne enote sektorja država po denarnem toku: najvišji obseg izdatkov za leto 2022 je 2,4 milijarde 05 in za leto 2024 2,4 milijarde 15.

posledic epidemije covida-19. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da si je vlada Janeza Janše izbrala pravilno in ustrezno pot. Dejansko so bili vsi napori usmerjeni v dva segmenta, in sicer zaustavitev širjenja virusa covid-19 in seveda pomoč gospodarstvu, da se gospodarstvo ohrani delujoče, in pomoč vsem zaposlenim. Veliko denarnih sredstev je bilo namenjenih tudi za zdravstvo. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da je ta pot ustrezna in da slovenski proračun še nikdar in nikoli v zgodovini ni bil tako socialno naravnan, kot je sedaj. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo, da je ohranitev delujočega gospodarstva najpomembnejši segment in da je potrebno poskrbeti tudi za vse zaposlene. Covid situacija je nepredvidljiva. Lahko trdimo, da obstajajo izredne razmere in da je v izrednih razmerah potrebno učinkovito in hitro ukrepanje. Glavnina sredstev javnega denarja, ki je bil namenjen, je bila namenjena gospodarstvu in ohranjanju delovnih mest. V primerjavi s prejšnjimi odhodki davkoplačevalskega denarja, ki se je namenil za reševanje finančnih inštitucij, je ta situacija bistveno drugačna in se davkoplačevalski denar namenja za reševanje ljudi in za ohranitev delujočega gospodarstva. Ne samo Slovenija, tudi vse ostale države Evropske unije. Evropska unija je sigurno eno izmed najbolj prizadetih območij na svetu, se jim primanjkljaj v proračunu povečuje. Povečuje se tudi zadolženost v strukturi bruto domačega proizvoda. Vse države imajo višji primanjkljaj, višji odstotek primanjkljaja v strukturi bruto domačega proizvoda izključno iz enega

v Slovenski demokratski stranki ne moremo strinjati z nekaterimi napadi opozicije na ta odlok in s pritiskom, ki ga imajo v danem trenutku javne finance. Poslušali smo celo izjave nekaterih, da ta vlada izvaja huliganstvo nad javnimi financami. Spoštovane kolegice in kolegi, za Slovensko demokratsko stranko to, da se ohranja gospodarstvo in da se gospodarstvu namenja denar, ni nobeno huliganstvo. Za Slovensko demokratsko stranko ni nobeno huliganstvo, da se denar iz proračuna namenja za ohranitev delovnih mest. Za Slovensko demokratsko stranko ni nobeno huliganstvo, da se davkoplačevalski denar namenja za okrepitev zdravstva. In ne nazadnje v Slovenski demokratski stranki absolutno zanikamo, da se bodo v prihodnosti zaradi vseh teh ukrepov zmanjševale pokojnine. Daleč od tega. Ta vlada je že pokazala, da so upokojenci tudi ena izmed prioritet te vlade in da se zavedamo šibkosti tega segmenta.

dobil tudi svoje izredne prihodke. V Slovenski demokratski stranki, v poslanski skupini smo prepričani, da ta vlada dela dobro, da se v času epidemije covida-19 ni pozabilo na noben segment in področje najbolj ranljivih skupin, ki jih je covid-19 najbolj prizadel. Ukrepi zahtevajo nadaljnjo pomoč, kajti sovražnika covid še vedno nismo premagali.

Covida še nismo premagali, seveda je pa potem, najpomembnejša zadeva pred nami, na kakšen način bomo povrnili gospodarstvu, da bo čim prej okrevalo. Potrebno bo verjetno narediti načrt, ki bo vse to obdobje, ki se ni moglo realizirati zaradi covida-19, ponovno ohranilo in se nadaljevalo. Velik poudarek bo tukaj tudi na sredstvih, ki so namenjena Sloveniji s strani Evropske unije. Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da je Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost verjetno eden izmed najpomembnejših dokumentov in dogovorov v zgodovini Evropske unije.

bolj proti covidu-19 in seveda za boj za okrevanje samega gospodarstva in da bodo vse investicije, ki bodo dogovorjene v tem načrtu oziroma ki bodo izvedene iz teh sredstev, imele multiplikativni učinek na slovenski proračun. Covida-19 nismo premagali, pritisk na javne finance je velik, velik izziv bo tudi, kako z javnimi financami naprej, v Poslanski skupin Slovenske demokratske stranke prepričani, da so ti ukrepi in takšen način, da se poskrbi za delujoče gospodarstvo in za zaposlene, edini pravilni. Lahko smo poslušali tudi mnenje Fiskalnega sveta in direktorice UMAR, da bi bile v primeru, da ukrepov in sredstev, ki jih je ta vlada namenila, ne bi uporabili, posledice na področju gospodarstva vsaj za eno tretjino hujše. In ne nazadnje je, da so ukrepi in sredstva, ki so namenjena iz proračuna davkoplačevalskega denarja, namenjeni pravilno, v pravilno smer in v pravilne segmente, vsekakor podatek, ki je primerljiv med posameznimi državami Evropske unije, in sicer da Slovenija beleži bistveno manjši padec bruto domačega proizvoda kot druge države Evropske unije. In ne nazadnje tudi podatek, da bonitetne agencije Sloveniji bonitetnih ocen ne zmanjšujejo, temveč jih celo povečujejo, kar vsekakor govori, da Slovenija v mednarodnem okolju ohranja status partnerja, vrednega zaupanja.

Spoštovani predsednik Državnega zbora, kolegice in kolegi, spoštovani minister! Naj stališče Poslanske skupine LMŠ začnem z novico, ki smo jo slišali včeraj. Ta se glasi: predlog za uvedbo socialne kapice, vključen v predlaganem zakonu o debirokratizaciji, je nesistemska rešitev, ki ruši veljavno ureditev pokojninskega zavarovanja, je ocenil Svet pokojninskega zavoda. Zakaj to omenjam? Gre za le enega od ukrepov, ki jih v Vladi načrtujete in bodo globoko zarezali v javne finance v obdobju 2022–2024. Res je, da boste z omenjeno socialno kapico olajšali življenje tistim, ki pa imajo že sedaj veliko, ampak hkrati bo to pomenilo osiromašenje pokojninske blagajne vsaj za 100 milijonov letno, zdravstvene blagajne pa za od 44 do 65 milijonov. Ker obravnavamo okvir proračunov za obdobje 2022–2024, moramo pogledati še ostale ukrepe, ki jih napovedujete. Na dan, ko je Fiskalni svet podal svoje mnenje, smo izvedeli, da ste v medresorsko usklajevanje poslali predlog za nadgradnjo davčnega sistema, ki naj bi v naslednjem letu zmanjšal prihodke iz naslova dohodnine v znesku okoli 248 milijonov. Nadaljujem. Če bo potrjen zakon o demografskem skladu, se bo močno znižal prihodek od dividend iz naslova upravljanja državnih podjetij v proračun. Proračun naj bi po vašem financiral tudi dolgotrajno oskrbo v višini 300 milijonov evrov letno. Napovedujete še za 100 milijonov nakupa orožja letno, prvi dve leti 100 milijonov, nato 145. Prisilno Prisilno upokojevanje bo po mnenju Fiskalnega sveta letno proračunu odvzelo še dodatnih 35 milijonov. Predsednik Vlade je pred kratkim na poslansko vprašanje, ali Vlada načrtuje v prihodnje kakšne reze v prejemke ljudi, torej v varčevanje, odgovoril, citiram: »Tega ne načrtujemo, nobenih rezov ne načrtujemo.« Konec navedka. Morda jih res ne načrtujete, a če boste nadaljevali po predvideni poti siromašenja fiskalnih prilivov v proračun, bodo ti rezi v prejemke neizogibni. Istočasno pa na prihodkovni strani ne naredite popolnoma nič, razen seveda nižanja prihodkov. Očitno nameravate vso razliko pokriti z dodatnim zadolževanjem, predvsem pa s pridobljenimi sredstvi na podlagi načrta za okrevanje in odpornost. Ampak tudi tukaj Fiskalni svet zelo jasno navaja, bom spet citiral: »Precej optimistične so tudi predpostavke glede sposobnosti pridobivanja evropskih sredstev. Do vključno leta 2024 naj bi namreč porabili več kot tri četrtine vseh nepovratnih sredstev, ki so na voljo v naslednjih 10 letih.« Konec navedka. Spoštovani, v LMŠ na proračun gledamo kot na družbeni konsenz, družbeni konsenz o tem, kaj bomo s sredstvi, ki so nam v proračunu na voljo, financirali in za kakšen namen se bo naš, se pravi skupen denar porabljal. Ob najbolj neprimernem času siromašite prihodkovno stran proračuna, kar lahko pomeni bojazen in skrb, da čez čas ne bo dovolj denarja za vse potrebe, ki jih naša družba ima, za potrebe zdravstva, izobraževanja in pokojnin. Seveda so vaši predlogi ukrepov na prvi pogled všečni, ampak so bolj danajsko darilo kot karkoli drugega. Predvsem pa to ni racionalna finančna politika, ampak finančna politika, ki ne bo osiromašila le državnega proračuna, temveč tudi pokojninsko in zdravstveno blagajno, zaradi dohodninskih sprememb pa bo manj tudi v občinski blagajni. Ukrepe, ki jih napovedujete, bomo na koncu občutili vsi, bodisi z nižanjem plač in socialnih transferjev bodisi s krčenjem določenih pravic. V zaključku, kot je dejal predsednik Fiskalnega sveta: restriktivnejša fiskalna politika v letih 2023 in 2024 ne sloni na realističnih projekcijah. Naj spomnim, da zelo radi rečete, da mnenje Fiskalnega sveta spoštujete in upoštevate, vprašamo pa se lahko, kako. Še posebej ker ste se velikokrat, seveda ko je bilo to za vas prikladno, na mnenje Fiskalnega sveta tudi sklicevali. Odlok, ki ga obravnavamo, je torej milo rečeno nerealen ni zato ga v Poslanski skupini LMŠ ne bomo podprli. Hvala lepa.

Spoštovani predsednik, spoštovani minister, kolegice in kolegi, lep dober dan! Vsi v tej dvorani, tudi vse poslanke in poslanci Socialnih demokratov podpiramo državno trošenje in zadolževanje za pomoč ljudem in gospodarstvu pri odzivu na virusno pandemijo, ki že skoraj leto in pol pesti ves svet. Konsenz vseh, politikov in državljanov, je, da se mora v takih trenutkih odzvati odločno in obsežno, da v takih okoliščinah običajna fiskalna vzdržnost ne more biti pravilo. Država ob takih primerih mora ukrepati in pomagati ljudem in podjetjem, ki zaradi varovanja javnega zdravja ne morejo opravljati svojega dela ali pa so kako drugače prizadeti zaradi posledic pandemije. Trošenje in državno zadolževanje zaradi epidemije v pomoč ljudem in gospodarstvu torej v teh okoliščinah nista problem. Problem je nepregledno zapravljanje z izgovarjanjem na epidemijo. Problem so že izvedeni in načrtovani ukrepi, ki z epidemijo niso povezani, a kljub temu dodatno in po nepotrebnem slabšajo javnofinančno sliko in sposobnost države za ukrepanje. Na to Vlado in vse nas v svojem mnenju korektno opozarja tudi Fiskalni svet. To na samem začetku našega stališča izpostavljamo zato, da ne bo dvoma, ali Socialni demokrati podpiramo državno pomoč ljudem in podjetjem, ali podpiramo prizadevanja za hitro okrevanje in uspešno prilagoditev novim razmeram. Seveda Socialni demokrati to podpiramo in jasno nam je, da bo zato slika državnih financ začasno izgledala precej slabo. Toda kot ugotavlja že Fiskalni svet, vsega predlaganega trošenja in zadolževanja ne moremo pripisati samo stroškom epidemije. V tej točni ugotovitvi ležijo skoraj vsi razlogi, zakaj nasprotujemo vladnim proračunskim načrtom – ne zaradi trošenja in zadolževanja, temveč zaradi vladne zapravljivosti, neracionalnosti, napačnih prioritet in nedodelanih načrtov. Po našem mnenju in tudi po mnenju Fiskalnega sveta bo ob realizaciji projekcij stanje javnih financ v Sloveniji leta 2024 med najslabšimi v Evropski uniji. Preden bi se poglabljali v konkretne številke in njihov pomen za ljudi, je potrebno spomniti na mnoge ukrepe, ki jih je ta vlada že uvedla ali pa jih načrtuje, pa nobeden od njih nima prave zveze s posledicami virusne epidemije, bo pa imel trajne škodljive posledice. Vse napačne odločitve, ki se sprejemajo sedaj, bo treba plačevati že v prihodnjih treh letih. Takrat se bodo v bilancah pokazali tudi stroški preveč plačane medicinske in zaščitne opreme, nabav vojaške opreme, testov sumljivega izvora in drugih malomarnih nabav, pa tudi posredni vpliv neučinkovitih pomoči, ki prizadeta podjetja z grožnjami vračanja sili v stečaj, spet drugim pa omogoča obsežno koriščenje pomoči brez resne prizadetosti ali obvez, da bodo poslovanje tudi ohranili. Kljub temu da so bila za razne oblike pomoči porabljena velikanska sredstva, pa Vlada nikoli, nikoli ni poskrbela za na primer 100-procentno nadomestilo plače čakajočim na delo ali 100-procentno kritje bolniške odsotnosti za obolele, kot smo ji večkrat predlagali tudi Socialni demokrati. Najeta posojila bo treba nekoč vrniti, država bo tudi v prihodnje potrebovala vire za svoje delovanje in potrebe ljudi, vladajoči pa se vedejo, kot da izposojenega ne bo treba nikoli vračati, za povrh pa svoje zapravljive načrte za nepregledno trošenje širijo še na nadaljnja tri leta, medtem pa nadaljujemo z uničevanjem davčnih virov, iz katerih se napajajo javna sredstva. S spremembami obdavčitev motornih vozil bo v proračunu letno 28 milijonov manj, ki jih bodo izkoristili predvsem premožni kupci dragih avtomobilov. Z uvedbo prisilnega upokojevanja v PKP7 se je oslabilo pokojninsko blagajno za vsaj 35 milijonov letno po izračunih Fiskalnega sveta oziroma celo 110 milijonov letno po izračunih Zpiza. Zaradi sprostitve regulacije cen goriv so se njihove cene povišale za 20 %, letni izpad prihodkov države pa bi lahko znašal do kar 200 milijonov evrov. Predlagana tako imenovana socialna kapica, bolje rečeno kapitalska kučma, bo letno povzročila še 100 milijonov nižje prihodke, načrtovane davčne spremembe pa bi proračun osiromašile še za dodatnih 250 milijonov evrov letno. Spoštovani, vse to je v krizi popolnoma nepotrebno. Vse to pomeni siromašenje države, od katere vsi, ljudje, vladajoči in opozicija, pričakujemo ukrepanje. Namesto da bi vire države ohranjali in celo okrepili, jih vlada razdira, s tem pa postavlja državo v zelo zelo ranljiv položaj. Nepotrebni ukrepi in nerealno trošenje brez jasnega načrta za pridobitev dodatnih sredstev. Spomnimo, da vladnega načrta za okrevanje in odpornost, ki naj bi zagotovil črpanje razpoložljivih evropskih sredstev, že od decembra lani ni nihče videl, rok za njegovo posredovanje Evropski komisiji pa poteče prihodnji teden. Vprašljivo je torej, ali in kako bomo črpali obljubljena evropska sredstva, za katera Vlada že od samega začetka poudarja, da so ključna za zaprtje te finančne konstrukcije. Vlada s tem predlogom odloka tudi za prihodnja tri leta predvideva velikanske primanjkljaje v proračunu, ki jih bo nekoč seveda potrebno vrniti. Ta nekoč se morda ne nahaja v daljni prihodnosti. Celo iz tega okvira se vidi, da Vlada že v prihodnjem letu načrtuje znižanje sredstev za pokojnine – pozor, znižanje sredstev za pokojnine – za kar 230 milijonov evrov. Načrtuje znižanje sredstev tudi porabe občin za 25 milijonov evrov. Vladna zagotovila, da se to ne bo zgodilo, pa žal, gospod minister, niso verodostojna. Številke namreč ne lažejo. Proračunski okvir kljub vsemu predstavlja vnaprej postavljeno, zavezujočo omejitev porabe. Če proračunski okvir predvideva manj sredstev za pokojnine in občine, je seveda edina mogoča razlaga, da bo za te namene porabljeno manj. To pa je usmeritev, ki je Socialni demokrati žal ne moremo podpreti. Naj zato ta uvod sklenemo s pojasnilom, da v Poslanski skupini Socialnih demokratov ne moremo podpreti takega proračunskega okvira. Velik del predvidenega trošenja ni namenjen za obvladovanje epidemije, temveč za nepotrebna darila vašim izbrancem. Velikanska zadolžitev ne bo porabljena za pomoč ljudem in podjetjem, temveč za pokritje primanjkljajev, ki jih bo z znižanjem davkov ustvarila sama Vlada. Za evropska sredstva za okrevanje in odpornost pa Vlada še ni sestavila niti osnutka načrta, ki bi ga lahko Evropska komisija potrdila. Torej je ogroženo tudi črpanje tega denarja. Takih proračunskih načrtov žal Socialni demokrati ne moremo podpreti. Hvala lepa. Luka Mesec bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. **LUKA

o okviru za pripravo proračunov za leta od 2020 do 2022 in od 2023 do 2024, se pravi za štiri leta. Materiala je vsega skupaj 16 strani, na tem materialu pa je okvir Vlade, kako bo v štirih letih razporedila 100 milijard evrov javnega denarja. 100 milijard evrov, toliko država razporedi v štirih letih. Približno po 25 milijard na leto preteče skozi državne blagajne, skozi državni proračun, skozi zdravstveno blagajno, pokojninsko blagajno in skozi občinske proračune. Se pravi, pogovarjamo se o 100 milijardah evrov. evrov. Kaj pa piše v teh papirjih, ki določajo, kam bo šlo 100 milijard evrov? Če strnem, kaj Vlada obljublja, da bo naredila v naslednjih treh letih, je tole. Letos je predviden primanjkljaj in s še četrtim popravkom odloka ga povečuje s 6,6 % BDP na 8,6 % BDP. Pravi, da bo ta primanjkljaj do leta 2024 zmanjšala za praktično štirikratnik, na 2,8 % BDP. Hkrati pa bo ob tem, ko bo tako radikalno zmanjševala primanjkljaj v teh letih, kupila za 780 milijonov evrov orožja, 2 milijardi namenila za investicije v zdravstvo. Po trenutnih perspektivah 780 milijonov v zdravstvo po investicijah pride v

oziroma skupni saldo pokojninske blagajne zmanjšal za 230 milijonov evrov. No in za nameček bo dala še 1 milijardo davčnih odpustkov predvsem kapitalu, najbogatejšim, najbolje plačanim in tistim, ki oddajajo na desetine stanovanj. to bo naredila, hkrati se bo pa čudežno zmanjšal primanjkljaj. Drugače povedano, ta dokument oziroma ta dva dokumenta dobesedno nista vredna papirja, na katerega sta napisana. Obstajata pa dve razlagi, kaj Vlada z njimi počne. Prva razlaga je, da blefira. Odlok za leti 2020 in 2021 spreminja že četrtič. Zakaj ga spreminja? Zaradi tega, ker je letos do 22. marca porabila že 827 milijonov evrov za izplačane interventne ukrepe, kar pomeni, da je letos do 22. marca porabila polovico primanjkljaja, ki ga je predvidela za celo leto. Se pravi, v manj kot treh mesecih je porabila denar, o katerem je predvidela, da ga bo v pol leta, zato že četrtič spreminja ta odlok. Tako da lahko pričakujemo, kako bo to izgledalo v naslednjih letih: pač ja, malo smo se zmotili. Pa kot smo že slišali v stališčih nekih poslanskih skupin iz koalicijskih vrst: ja, saj veste, ekonomija je nepredvidljiva, tega se ne da tako naprej predvideti, tako da je treba to malo popravljati. Prva možnost je, da je blef, ker enostavno Vlada po 3. členu Zakona o fiskalnem pravilu ta odlok mora pripraviti, ga poslati Evropski komisiji in Fiskalnemu svetu v oceno in potem dati Državnemu zboru v sprejetje. v sprejetje. Se pravi, izpolnjuje svojo zakonsko obveznost, ne misli pa niti pod razno tega upoštevati. To je prva možnost. Druga možnost, ki je bolj nevarna, je, da Vlada misli resno. Ker ne gledamo tega filma prvič. Če se ustavim samo pri tej milijardi davčnih odpustkov – kaj počne Vlada? Pravi, da bo 2 milijardi več investicij v zdravstvo in da bodo pokojnine rasle po od 2 do 3 % na leto, sočasno pa ljudem nad 6 tisoč evri plače daje tako imenovano socialno kapico oziroma davčni odpustek, po katerem se bodo seveda njihovi neto prejemki bistveno povečali, ampak pokojninska blagajna bo pa izgubila 120 milijonov evrov, zdravstvena blagajna bo pa izgubila 70 milijonov evrov iz tega naslova. Dodatno 300 najbolje plačanih ljudi napoveduje, da jim bo znižala dohodnino s 50 % na 45 %, s čimer se bodo spet oni obogatili, državna blagajna bo pa hirala. In ne nazadnje napoveduje tudi znižanje dohodnine na kapitalske prejemke. Predvsem je zanimivo, da se bo znižala stopnja dohodnine iz dohodka na kapital s 27 % in pol na 25 %, iz dohodka na oddajanje premoženja – se pravi, tisti ki so res lastniki ogromnega ogromnega števila stanovanj, bodo s tem najbolj profitirali – pa se bo dohodnina praktično prepolovila, s 27 % in pol na 15 %. Kaj to pomeni v številkah? Pri nas okrog 40 zavezancev za ta davek z oddajo nepremičnin zasluži več kot 150 tisoč evrov. Tisti, ki zasluži več kot 200 tisoč evrov, bo s tem ukrepom profitiral za 25 tisoč evrov. Njim dajete ta denar. In to ob trendih, ko cene na trgu nepremičnin dobesedno divjajo, ko mladi do stanovanj ne morejo, ko stanovanja kupujejo ljudje, ki jih kupujejo kot investicijo zato, da jih bodo oddajali, jim vi zdaj dajete davčno darilo, da jih k temu še bolj spodbujate, na škodi bomo pa vsi ostali. Na škodi bo zdravstvo, na škodi bodo pokojnine, na škodi bo državna blagajna, ampak to vas ne zanima. Vi pravite, to bo koristno, in Fiskalni svet papagajsko ponavlja za vami, ja saj to je kratkoročno tveganje, tale milijardica bo sicer zmanjkala, ampak pravi pa, in to je v mnenju napisal, to bo koristno. Tukaj bi spomnil, da je isti Fiskalni svet zganjal vik in krik, ko smo hoteli ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zaradi česar so opozarjali, da bi lahko prišlo do 70-milijonskega izpada v javni blagajni. Tukaj se pa pogovarjamo takole / pokaže z gesto/, s tleskom prsta je nekdo rekel, mi bomo pa zdaj kar milijardo dali najbogatejšim, čao. In reče Fiskalni svet, ja to je pa samo neko kratkoročno tveganje, sicer je pa koristno. Koliko je to koristno, smo videli v prvi Janševi vladi. Takrat se je tudi znižal davek na dobiček pa odpravila se je najvišja dohodninska stopnja pa kapitalski dohodki so se izvzeli iz dohodninske lestvice in vse skupaj je pomenilo približno milijardo evrov minusa v prihodkih države. Potem je pa prišla kriza. In kaj smo delali? Sprejemali ste varčevalne ukrepe. Leta 2011 se je že pojavila gospodarska rast, pride nova Janševa vlada, sprejme Zujf in dobimo recesijo v letih 2012 in 2013, ko jo je Slovenija vžgala na najnižjo točko po svoji perspektivi. 20 % mladih je bilo takrat nezaposlenih, vi ste pa še naprej vrteli ta boben, češ, kriva je prepotratna država, ki jo je treba še bolj oklestiti. In zdaj smo se spet znašli v nekem takšnem obdobju. Letos pač imate to peno, da vam je Evropska komisija pogledala skozi prste, so rekli, ja, saj letos je pa posebno leto, zaradi epidemije fiskalnih pravil ni treba spoštovati – s čimer se mi strinjamo, da se ne bomo narobe razumeli. Ampak eno je, da se denar v takih obdobjih porablja za stvari, ki so res potrebne, za ohranjanje delovnih mest, za podporo prebivalstvu, drugo pa je neka slepa zapravljivost. kako se je ta denar porabljal? Zakaj smo teh 827 milijonov minusa natolkli že do 22. marca letos? Dajali ste podjetjem, ki ne samo, da niso ohranjala delovnih mest – če spomnim na Safilo, Adient, ne samo, da niso ohranjali – oni so odpustili, potem ko so pobrali državne subvencije, vse zaposlene in se umaknili iz države. In to potem ko smo vas v Levici in tudi druge opozicijske stranke opozarjali več mesecev, da ne morete dajati delodajalcem oziroma kapitalu na lepe oči milijonov javnih sredstev, ampak da morajo temu slediti neke zaveze. Oziroma optimalen bi bil celo delni vstop države v podjetja, ki desetine milijonov javnega denarja prejemajo, zato da lahko obratujejo. Potem ste razdeljevali na način, da so si neki zdravniki, kot smo lahko zjutraj poslušali – zanimiva je recimo ortopedska klinika, ki na noben način ni bila v prvih bojnih linijah pri covidu – izplačevali po več tisoč evrov nagrad na mesec, češ, izredne razmere. Sočasno so pa tisti ljudje v medicinski negi, ki so dobesedno v skafandrih cele dneve švicali in se ukvarjali s covid bolniki, dobili kakšne fičnike. Tako je izgledalo vaše razdeljevaje denarja. Kako bo izgledalo to razdeljevanje naprej, je pa še hujše. 780 milijonov evrov boste zagonili za orožje, to je zdaj sprejeto. 1 milijardo evrov boste zagonili na leto za davčne odpustke za najbogatejše. Hkrati pa frazarite, da zdaj boste pa vi kar načarali še 2 milijardi za zdravstvo pa 600 milijonov za dolgotrajno oskrbo pa višje bodo pokojnine in tako dalje.

tako, če citiram Madame de Pompadour, ki je bila zelo preroška, ona je bila ljubimka Ludvika XV., se pravi zadnjega francoskega kralja, ki je umrl naravne smrti, ni bil obglavljen, rekla je: »Après nous, le déluge.« Za nami potop. In vi se točno tako obnašate. Zdaj boste pač zagonili ves denar, ki ga lahko, kaj bodo delale naslednje vlade, vas pa ne briga, se bodo oni ukvarjali z vašimi minusi, kupovali orožje, za katerega boste vi podpisali pogodbe, in oni se bodo pač morali ukvarjati z neumnostmi, ki jih boste vi v ta sistem inštalirali. Tako to izgleda. Če slučajno vi dobite še eno najbrž računate na to, da si boste do takrat že lahko do dovoljšne mere pokorili medije, civilno družbo in tako naprej, da ne bo kakšnega prevelikega nasprotovanja. Mi bomo danes glasovali proti, hkrati pa naredili vse, da do tega scenarija ne pride. Hvala lepa. Pred nami je še zadnje stališče poslanske skupine. Naj ob tem opozorim, da potem prehajamo na splošno razpravo poslank in poslancev o predlogu odloka. Prva bo imela besedo Alenka Bratušek, potem dr. Franc Trček, Marko Bandelli in naprej. Sedaj pa ima besedo Jožef Horvat, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik. Spoštovani gospod minister, drage kolegice in kolegi! Zaradi racionalne izrabe časa mi dovolite, da bom pri tej točki dnevnega reda predstavil stališče Nove Slovenije o obeh odlokih. Poslanska skupina Nova Slovenija bo Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 podprla, prav tako pa tudi Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022. Povsem legitimno je in pričakuje se, nastavki so že vidni in slišani, da bo današnja razprava pokazala dvoje. Na eni strani, ali želimo imeti sproščeno državo ustvarjalnih in podjetnih ljudi, na drugi strani, ali želimo imeti zategnjeni in zatohli socializem 21. stoletja. Priprava okvirov za pripravo proračunov sektorja država je močno pod vplivom izredne situacije zaradi epidemije. Negotove razmere in nepredvidljiva situacija onemogočajo pripravo stabilnih srednjeročnih fiskalnih napovedi, zato se fiskalne ukrepe v večji meri načrtuje zgolj za leto 2022, cilji za leti 2023 in 2024 pa zgolj nakazujejo predvideno smer prihodnje fiskalne politike. V pomladanski napovedi UMAR za leto 2020 podaja oceno, da je bil padec gospodarske aktivnosti 5,5-odstoten, hkrati pa poudarja, da bi bil padec še precej večji brez ukrepov za omejitev posledic epidemije. Na včerajšnji seji Odbora za finance smo v razpravi od direktorice UMAR dobili oceno, da bi bil padec gospodarske aktivnosti ob odsotnosti vseh sprejetih ukrepov, predvsem večji za 4 odstotne točke, torej 9,5-odstoten. Temu je potrebno dodati še približno 300 tisoč izgubljenih delovnih mest. To je dokaz, da so ukrepi bili nujni, da so se ukrepi prijeli in da so bili učinkoviti, brez njih bi se pa res težko pobrali. Srednjeročno načrtovanje fiskalne politike je zaradi spreminjajočih se razmer zelo oteženo in podvrženo izjemno velikim negotovostim. Bolj zanesljiva srednjeročna fiskalna strategija bo ponovno pripravljena po prenehanju izjemnih okoliščin. Glede na visoke vrednosti javnofinančnih primanjkljajev bo takrat najverjetneje potrebno pripraviti program postopnega odpravljanja odstopanj od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ, saj odstopanj ne bo mogoče in jih bo tudi nesmiselno odpraviti nemudoma. Odstopanje od fiskalnih pravil na podlagi instrumenta izjemnih okoliščin je vzpostavljeno tako na nacionalni ravni kot na ravni Na ravni EU je v veljavi splošna odstopna klavzula, glede njene uporabe v prihodnjem letu pa se bo na ravni EU odločalo v naslednjem mesecu. Pri čemer Evropska komisija glede na trenutno znane informacije že sedaj ugotavlja, da bi bilo smiselno uporabo splošne odstopne klavzule podaljšati tudi v letu 2022. Fiskalna politika bo tudi v prihodnjih letih močno pod vplivom posledic epidemije. V luči izjemnih okoliščin in negotovosti se tako v prihodnjih treh letih načrtuje primanjkljaj sektorja država, ki pa se bo po vrhu v letih 2020 in 2021 postopoma zniževal. To je v skladu s priporočili mednarodnih institucij, kot so Evropska komisija, Mednarodni denarni sklad in Evropska centralna banka, da ukrepi za podporo gospodarski aktivnosti kljub postopnemu okrevanju gospodarske aktivnosti ne smejo biti prehitro umaknjeni, saj bi to lahko ogrozilo okrevanje. Iz tega sledi, da je tudi po umiritvi epidemioloških razmer še nekaj časa potrebna spodbujevalna fiskalna politika. Pred enim mesecem so predstavniki Mednarodnega denarnega sklada končali redno letno misijo v Sloveniji. Kot je po končani misiji pojasnil njen vodja, so bili pogovori osredotočeni na koronsko krizo ter politike, s katerimi se ta že razrešuje ali naj bi se še razreševala. V Novi Sloveniji povsem soglašamo z napotki, ki jih je podal Mednarodni denarni sklad slovenski vladi. Še vedno je naša prva prioriteta zajezitev epidemije in zagotavljanje obsežne podpore gospodinjstvom in podjetjem, dokler ne bo precepljenost zadostna. Naš prevladujoči cilj je reševanje človeških življenj. Od prednostnih nalog, ki jih med drugim MDS priporoča slovenski vladi pri oblikovanju nadaljnjih ekonomskih in fiskalnih politik, si bosta Nova Slovenija in koalicija prizadevali ohraniti fiskalno podporo, vse dokler gospodarsko okrevanje ne bo dovolj trdno. Kot pomembno prednostno nalogo želim izpostaviti izdatno pospešitev digitalne preobrazbe in naložbe v zeleni prehod za krepitev produktivnosti in konkurenčnosti. In še: zaradi dolgoletne zaradi dolgoletne finančne podhranjenosti javnega zdravstvenega sistema bomo predlagali zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo. V zvezi s pravilom dolga je treba pojasniti, da se do konca programskega obdobja 2021–2024 načrtuje znižanje dolga sektorja država v razmerju do BDP na 78 % BDP. Upad gospodarske aktivnosti v višini 5,5 % BDP v letu 2020 je bil bistveno nižji od napovedi, hkrati pa tudi nižji od povprečja držav evropskega območja, kjer je bil Tako je izhodiščni slovenski dolg sektorja država v deležu BDP v letu 2020 dosegel 80,8 % BDP, kar je mnogo nižje od 101,7 % BDP, kar velja za povprečje držav evroobmočja. Vse to kaže, da se je Vlada Republike Slovenije na krizo učinkovito odzvala. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da bo dolg obvladljiv, če bo učinkovito porabljen. Spoštovane gospe in gospodje, v zvezi s hudimi manipulacijami, da bo ta vlada znižala pokojnine, zelo jasno in odločno sporočam celotni slovenski javnosti, še posebej upokojencem, naj ne nasedajo manipulatorjem, ki širijo laži. Ta vlada in koalicija sta v lanskem letu, vključno z letošnjim 11. januarjem, realizirali dobrih 540 milijonov evrov izplačil upokojencem poleg rednih pokojnin. V mislih imam redne uskladitve, izredne uskladitve po novem zakonu, dvakratni solidarnostni dodatek po novem zakonu in redni letni dodatek. Če bo javnofinančna situacija omogočala, bomo upokojencem dokončno vrnili dostojanstvo, ki so ga v času ekonomske krize izgubljali, ki so bili pozabljeni v prejšnjih levosredinskih vladah. Upokojenci vedo in v svojih denarnicah občutijo, da imajo v desnosredinski vladi svojega zaveznika, in imeli ga bodo še naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvami stališč poslanskih skupin. Prehajamo na splošno razpravo poslank in poslancev o predlogu odloka. Prva ima besedo mag. Alenka Bratušek, pripravi naj se dr. Franc Trček. Najlepša hvala. Dejstvo je, da številke ne lažejo, in dejstvo je, da se s številkami da manipulirati. To pa je dejstvo. Spet se bom najbolj dotaknila zniževanja sredstev za pokojnine v letu 2022. To na žalost ni manipulacija.

To, kar načrtujete kot odhodke pokojninske blagajne, ni dovolj niti za prirast števila upokojencev. Jaz sem prepričana, da minister ve, da imam prav. Na žalost. Ampak okej, lahko da je bila narejena napaka, če niste resno mislili, vendar jaz mislim, da ste s temi številkami še kako resno mislili, ker gre za resen dokument in v resen dokument je treba zapisati prave številke. S tem, kolikor ste namenili upokojencem leta 2022, boste morali pokojnine znižati. To je dejstvo, to ni nobena manipulacija. Na žalost se je enako zgodilo tudi leta 2012, ko ste – zdaj bom popravila napako, ki sem jo naredila – 25 tisoč upokojencem, upokojencem za 25 % znižali pokojnine. Tudi to je dejstvo, tudi to je naredila desnosredinska vlada. In ta ista

Včeraj sva z ministrom za finance imela tukaj en dialog glede višine sredstev pa je mogoče prav, da do konca razčistimo. Finančni načrt Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za leto 2021, ki je bil sprejet decembra 2019, predvideva skupen obseg odhodkov v višini 6 milijard 179 celih nekaj, skratka 6 milijard 180. Zaradi sprejetega zakona, ki smo ga soglasno potrdili – mislim, da pred kakšnim mesecem – je treba te odhodke zvišati za 70 milijonov. In to Vlada korektno predlaga, torej pridemo na višino 6 milijard 250. Za leto 2022

To je zelo zelo preprosta matematika. Med 4 in 5 % se dvigujejo sredstva na leto, v letu 2022 ste pač načrtovali toliko manj. Tako da bom z zanimanjem spremljala, kdo vse bo glasoval za takšno zniževanje sredstev upokojencev. Druga velika stvar in velik problem je seveda višina javnega dolga. Ko bo konec te vlade, bo Slovenija zadolžena za 45 milijard in za 22 tisoč evrov vsak Slovenec, to je dejstvo. To je dejstvo. Zgodovinsko najvišji javni dolg, in to v vladi, kot sem prej rekla, ki je 10 let vpila, kako je treba skrbeti za zdrave javne finance brez zadolževanja in kaj vse je narobe, če se država zadolžuje. Še bolj ironično je, je, da je tretja vlada, ki jo vodi SDS, zadolžila zgodovinsko visoko, druga vlada, ki jo je vodila SDS, pa je dosegla najvišje obrestne mere kadarkoli. Kadarkoli. Pa vsi drugi poslušamo, kakšno škodo smo naši državi naredili. Tretja stvar, na katero želim opozoriti in hkrati apelirati, je, da sem danes zjutraj na Komisiji za nadzor javnih financ slišala financ slišala podatek, da zaposleni v DSO-jih v letu 2021 niso dobili še niti evra izplačila dodatkov. To je sramota. Sramota za to vlado, sramota za državo. Milijardo in pol ste že uspeli narediti izgube, niste pa uspeli ob tem zagotoviti niti enega centa, da ne rečem evra za kateregakoli zaposlenega v DSO-jih. Pa to se mi zdi sploh nemogoče! Iskreno se mi zdi nemogoče, da se takšne stvari dogajajo. Zato tukaj poziv, da nemudoma zagotovite denar za izplačilo dodatkov za zaposlene v DSO-jih. Že tako so to dodatki nevredni človeka, tudi po 7, 8, 9 evrov jim izplačujete, ampak niti tega, niti tega jim v letošnjem letu še niste izplačali! Tako da, minister, tukaj pa res javni poziv, da se zagotovijo dodatki ne samo za javne uslužbence, kjer ste si izplačevali tudi po tisoč 500 in več evrov dodatkov, ampak da se takoj zagotovi denar za izplačevanje dodatkov v DSO-jih. V stranki SAB bomo seveda naredili vse, da ta vaš manever zniževanja pokojnin ne bo uspešen. Upam, da bodo pomagali tudi tisti, ki veliko govorijo o tem, kaj naredijo za upokojence. Če gre za matematično napako, minister, pa povejte, da je pač narejena napaka, da bo potrebno več denarja in da boste to napako ali pa da bomo to napako v nadaljevanju popravili. Ker samo ti dve možnosti sta, ali boste zniževali ali pa gre za napačno številko.

odgovorim. Na nekatere sem že, pa verjetno bo treba še večkrat eno in isto povedati, čeprav sem že v uvodni obrazložitvi povedal glede pokojnin in glede primerjav, seveda nominalnih, in neupoštevanja tega, da se ne upoštevajo covid ukrepi, da se ne upošteva različna metodologija, da se ne upošteva dejansko stanje in tako naprej. Dve številki primerjati med sabo je seveda lahko zelo oportuno. Pa še enkrat morda začnem s pokojninami, tistim, kar sem že povedal, se opravičujem, da se ponavljam. V letu 2021 naj bi se zvišale za nekaj manj kot 6 %.

Seveda se tukaj pokriva tudi celotna inflacija, tako da iz tega ne bo nobenih težav, zaradi tega ker imamo, tudi če bi prišlo do inflacije, tukaj avtomatske stabilizatorje in se ne bo zgodilo to, da bi upokojenci kadarkoli v kakršnihkoli primerih dobivali realno manj. Drugo je, še enkrat, imamo dve metodologiji,

to se pravi, od leta 2019 naprej je bil šestkrat spremenjen ta odlok. Zaradi šestih sprememb seveda nominalna primerjava tukaj ni možna. Šestkrat se je spremenila tudi napoved bruto družbenega proizvoda in seveda sedaj takšne primerjave enostavno niso ustrezne. Sedanja sprememba vseh podatkov v teh odlokih je posledica spomladanske napovedi UMAR. Odlok

Zaradi tega linearno seštevanje, odštevanje in primerjava seveda v tej povezavi niso možni. Kot je bilo tudi povedano,

navedbe, da naj bi šlo tukaj za kakršnokoli zmanjšanje pokojnin. Že včeraj sem napovedal, da bom to moral večkrat tudi danes povedati. Naslednje vprašanje je vprašanje celotnega obsega tega odloka oziroma kaj vključuje in česa ne vključuje ta odlok. Vključuje sprejete ukrepe. To se pravi, vključuje tiste ukrepe, ki jih je sprejel ta državni zbor, in na podlagi treh ukrepov vključuje odhodke. Zaradi tega ker je to zakonsko določeno, ker to določa Zakon o javnih financah, ki vključuje tudi proračunsko direktivo Evropske komisije. To je pač omejitev. Zaradi tega tukaj niso

nabavi orožja, ta velja in tukaj so upoštevani ti odhodki, če hočete zelo matematično. Zakon je tam jasen, niso pa upoštevani odhodki v povezavi z zdravstvenimi spremembami, s spremembami na področju varovanja starejših, na področju davčnih sprememb. Ja, niso.

in ob tem povedati predpostavk in omejitev, ki so zakonsko določene. Zaradi tega tukaj razpravljanje o teh projektih in tako naprej. Mi lahko govorimo o tem, da bodo imeli vpliv na odhodkovno, prihodkovno stran in tako naprej, da nekaj ni dorečeno, ne moremo pa tukaj zdaj reči, da Vlada tega ni upoštevala, ker tega ni hotela. Ne, zaradi tega ker ima za to zakonski okvir. okvir. Tukaj so možne potem različne interpretacije in tako naprej, ampak jaz bi vseeno želel, da se osredotočimo na tisto, kar danes tukaj imamo, z vsemi omejitvami, kar je dejansko tudi napisano in kar sem ne nazadnje tudi glede tega povedal. bilo tudi, da ni analize učinkov ukrepov v povezavi s covid krizo. Že danes so bili povedani učinki ukrepov.

povedal na primer Fiskalni svet včeraj in tudi v svojih dokumentih. Če ne bi bilo covid ukrepov, ki jih je sprejela ta vlada v zadnjem letu, da nekoliko poenostavim to časovno komponento, bil padec bruto družbenega proizvoda večji za tretjino. To z drugimi besedami pomeni blizu 10 %. UMAR: »Če ta vlada ne bi sprejela ukrepov, bi bil padec bruto družbenega proizvoda večji za 4 odstotne točke.« Tega nisem povedal jaz, tega si nisem izračunal jaz, tega si ni izračunala Vlada, to so izračunali Fiskalni svet, UMAR in tako naprej. Podobne ocene imate tudi mednarodne, Evropske komisije, Mednarodnega denarnega sklada, Banke Slovenije in tako naprej. Podobne ocene. Verjetno je spet razlika glede na metodologijo in tako naprej. Tako da s tega zornega kota moram, če govorite o učinkih, povedati vsaj na kratko za nekatere učinke, kateri tukaj dejansko so.

je treba povedati naslednje. Od vsega začetka, če želite, ali pa ne vem, ne vem, od začetka, nekaj desetletij Slovenija živi z zadolžitvijo in celotna Evropa živi z zadolžitvijo in celoten svet živi z zadolžitvijo. Če pogledamo mednarodno primerjavo – pa recimo, da se osredotočimo samo na evropske države ali pa države Evropske unije – potem lahko ugotovimo, da je glede na kazalec, ki je določen glede na višino dolga v primerjavi z bruto družbenim proizvodom, država v prvi polovici držav po dolgu, ki imajo najmanjši dolg. Ta dolg je sedaj okoli 80 %, načrtovano je, da naj bi se v naslednjih letih se zmanjšal za 2 odstotni točki. Glede na bruto družbeni proizvod kaže na to. Imate primerjavo, jaz zdaj ne bom našteval držav, ki imajo dolg prek 100 %. Pa ne rečem, da je to cilj te vlade, daleč od tega. Ta vlada glede na BDP znižuje dolg, v absolutnem znesku, vsaj tako je načrtovano, pa povečuje. Danes se zadolžujemo zaradi ocen mednarodnih agencij, ki ocenjujejo boniteto države, ki ocenjujejo finančno sposobnost države, ki ocenjujejo stabilnost finančnega sistema. Zaradi teh ocen imamo danes, lahko rečem, ugodno obrestno mero. Od 14. 3. do danes

Vi veste, da smo se zadolžili z izdajo 10-letnih obveznic po negativni obrestni meri, z drugimi besedami, več denarja smo prejeli, kot ga bomo vrnili. Prvič v zgodovini smo izdali 60-letno obveznico. To kaže na to, da finančni trgi verjamejo v stabilnost države v stabilnost države in finančnega sistema in da ocenjujejo ukrepe – tako kot jih ocenjuje tudi Mednarodni denarni sklad, tako kot jih ocenjuje deloma Evropska komisija – kot pravilne ukrepe, ki ukrepe, ki so osredotočeni na to, da se ohranja gospodarstvo in da se bistveno ne povečuje nezaposlenosti. Tukaj se strinjam, da obstaja tveganje izhodne strategije, da obstaja tveganje, ko postopoma odpravljaš te ukrepe na fiskalnem področju, da lahko pride do sprememb sprememb tudi na področju nezaposlenosti, stečajne politike in tako naprej. Na to je treba biti pripravljen in na to je treba biti pripravljen tudi z večjo fleksibilnostjo, da se ljudje lahko hitreje zaposlujejo, da lahko hitreje spremenijo delovno mesto in podobno.

in ne bo več v istih dejavnostih enak razcvet, če želite v letu 2022 ali pa 2023, kot je bil leta 2019. Ampak bodo najbrž nastale neke druge možnosti, drugi izzivi, kot nekateri pravite, za to, da se tam najde mesto tudi za Slovenijo v okviru Evrope in sveta in da se enostavno povečuje takšna delovna mesta, takšen razvoj, ki povečuje dodano vrednost, ki povečuje s tem tudi gospodarsko rast in tako naprej. Ampak ne s ciljem same gospodarske rasti, temveč s ciljem večje blaginje ljudi,

zadolževanja, ja, Slovenija se je od 14. 3. 2020 zadolžila v času vlade Janeza Janše

Vlada Mira Cerarja se je zadolžila v popolnoma drugačnih okoliščinah za približno 21 milijard in pol, vrnila 17 milijard in pol dolga po tehtani povprečni obrestni meri izdanega dolga 1,90. Vlada Alenke Bratušek se je zadolžila za 12 milijard in pol in odplačala je 3 milijarde 900 dolga, neto zadolževanje 8 milijard 600, obrestna mera 3,59. Vlada Boruta Pahorja 13 milijard 172, odplačilo dolga 5 milijard 800, obrestna mera 4,24. Druga vlada Janeza Janše 3 milijarde 700, odplačilo dolga milijardo 400, takrat je bila tehtana povprečna mera 4,61. Prva vlada Janeza Janše 14 milijard 398, odplačilo dolga 14 milijard 177, tehtana povprečna obrestna mera 4,10 %. 4,10 %. Glede tega lahko zaključim, da so se nekatere vlade zadolževale tako, da je prišlo do prirasta dolga, da tako rečem, druge vlade so so se zadolževale približno toliko, kot so tudi odplačale dolga. Značilno ali bistveno pa je, da imamo v v tem času, lahko zdaj rečem zgodovinsko, čeprav to rečem s spoštovanjem do te besede, najnižjo obrestno mero. Za te dolgove, za katere se zdaj zadolžujemo, bo ta obrestna mera seveda ostala. Če se bomo v prihodnje in če bo večja obrestna mera, bo to veljalo za nove dolgove. Tako da to je seveda zdaj ta zadeva. Ta denar, za katerega se zdaj zadolžujemo, se uporablja in se zadolžujemo zaradi covid krize. Kot vidite tudi v napovedih do leta 2024, naj bi bruto družbeni proizvod presegel to relativno stopnjo glede dolga, dolga, kar pomeni, da naj bi se dolg zmanjševal glede na bruto družbeni proizvod. Trend gre v trend zniževanja.

zadolževati, predvsem zato da rešujemo tukaj gospodarstvo in ljudi. Vedno pa je seveda potem tisto mejno vprašanje, kaj še lahko vključujemo v

narobe. Če povzamem. Če gledam v svetovnem okviru, potem sigurno obstaja velik problem zadolževanja za vse države. Če bomo uporabili ta denar, za katerega se zadolžujemo, učinkovito, potem bo ta denar povrnjen. Mi bomo gledali na to, da bomo to naredili učinkovito. Gledali bomo tudi, da zadržimo in da povečujemo blagostanje ljudi in da ne zmanjšujemo odhodkov na socialnem, pokojninskem, zdravstvenem področju. Ravno nasprotno, povečali bomo odhodke na primer za zdravstveno področje. Namen je povečanje odhodkov za starejše, zaradi tega spet ne gre skupaj, nikakor ne, ampak je treba pač primerjavo pravilno narediti glede pokojnin. Zakaj? Zato ker smo in so do sedaj vse vlade tukaj po moji oceni dale premajhno pozornost zdravstvenemu področju. Tudi glede na mednarodne primerjave, koliko posamezne države dajo za zdravstvo, spet glede na BDP. Mi smo spodaj in je treba tukaj to priznati. Ampak to bomo popravili. Tudi za dolgotrajno oskrbo. Koliko let se ni zgradilo nobenega doma za starejše? Pa smo gradili marsikaj drugega pa smo dajali denar v zadnjih desetletjih za marsikaj drugega, kar ne vem, če je bilo po pomembnosti najbolj oportuno. Ampak zdaj bomo to spremenili. Res pa je, da ti odhodki, ker še niso dokončni, niso v tem

drugič to, da se ohranjajo oziroma povečujejo pokojnine, in še več, povečuje se tudi denar za dolgotrajno oskrbo, za zdravstvo. zdravstvo. To boste seveda videli tudi v prihodnjih proračunih, ki bodo prišli deloma že v poletnem mesecu in potem seveda jesenskem, vsi verjamemo to. Zakaj delamo na teh podatkih in teh področjih? Ker bomo še enkrat prišli jeseni z novo napovedjo, ker se to dvakrat na leto dela, ker se okoliščine tako spreminjajo. Tudi Evropska komisija ima še jesenski semester. To je dejansko to, kar sem mislil zdaj v splošnem, in tukaj ne gre za nobene dogodke, ki bi zatresli na podlagi teh dveh odlokov Slovenijo ali kogarkoli v tej Sloveniji ali mu karkoli odvzeli ali karkoli zmanjšali.

Uporabila sem besedo, da ste leta 2012 za 25 tisoč odstotkov znižali pokojnine, kar je seveda lapsus in moja napaka. Drži pa na žalost, da ste 25 tisoč upokojencem za 25 % znižali pokojnine. To pa na žalost drži. Ampak očitno sem, ko govorim o upokojencih in pokojninah, čustvena in se tudi takšna napaka lahko naredi, za kar se opravičujem. In še enkrat, želim si, spoštovani minister, da v letu 2022 kakšne takšne napake,

Če se hočemo resno pogovarjati o dolgu ali če hočete o zgodovini dolžništva, vam toplo polagam na srce, zdaj bo nekaj dni delopusta, da si preberete knjigo Davida Graeberja Dolg: prvih 5000 let dolžništva, izšla je pri Založbi /\*cf v krasnem prevodu Branka Gradišnika, ima pa 680 strani. strani. Veste, ko se govori o dolgovih, je vedno potrebno govoriti tudi o politični ekonomiji in o geopolitiki. Eno je, če je Slovenija zadolžena toliko in toliko odstotkov BDP, drugo je, če je toliko zadolžena kakšna večja evropska država, tretje je, če je toliko zadolžena Japonska pa je dobršen del tega dolga notranji dolg. dolg. Gospod minister, pozorno sem vas poslušal, začeli ste nekako takole: ja, v teh 13 mesecih so se neke napovedi šestkrat spreminjale in zaradi tega se tega ne da primerjati. Potem ste pa primerjali zadolževanja vlad zadnjih skoraj 20 let, ki so delovale v zelo različnih okoliščinah in pogojih. Če od kod, bi se morali kaj naučiti iz bančne luknje, iz finančne krize, iz tiste zgodbe – kaj je bil? – z gospodom Szekelyjem. Dejstvo je, in to je sicer zelo vljudno povedal tudi Fiskalni svet, da se ta vlada v preveliki meri vede, kot da je to, kaj bo jutri, ne zanima kaj pretirano. To je malo krivično zdaj povedano, ampak nekako takšen vtis je. Zakaj je covid dober? Covid je dober, ker je v Sloveniji odkril neko že dokaj naluknjano deko, ki je verjetno ne bi odkrili, če covida ne bi bilo, do konca tega desetletja, ki nam je pokazala, da imamo za seboj razvojno izgubljeno desetletje, če že ne 20 let. let. Ta vlada z neko politiko, ki se jo greste, kar je lepo Luka opisal, na široko odpira proračunske škarje, ki jih bo v naslednjih dveh vladah, če bo polni mandat, zelo težko zapreti. Druga zgodba, na katero se pozablja, pa se ne bomo zdaj izgovarjali na metodologije, je tako imenovana proizvodna vrzel. Napoved, izračun proizvodne vrzeli za obdobje teh sprememb in okvira je letos pa tam do sredine tega desetletja negativen. Kaj to pomeni v nekem jeziku, ki ga prevedem, da bo razumljeno večini ljudi? Naše gospodarstvo, ki je že tako

Delovalo bo pod svojim optimumom. To so neka dejstva, ki če jih sešteješ, prideš v neko nevarno interferenco. Ko Ko se bo stanje na nekih ključnih trgih in v ključnih državah EU nekoliko izboljšalo, bo pritisk teh držav nazaj k zlatemu fiskalnemu pravilu, kot bi nekateri rekli, ali pa če hočete k nemškemu ordoliberalizmu, verjetno tudi če bo kanclerka imela šal, toliko nekako poznamo neke ključne evropske države. države. Jaz se lahko strinjam z vami, gospod minister, da se bo nekako izkazalo tako pri nas kot tudi kje drugje, da smo določene sektorje gospodarstva držali na predihovalnikih, ki so bili nekoliko boljši kot Počivalškovi golfi, passati, pa bi bilo boljše, da bi jih pravočasno odklopili

Če bom sam preživel politiko pa če bom kdaj upokojenec, nikoli ne bom volil in podpiral strank, ki se na trepalnice mečejo, kako jim gre za upokojence. Upokojenke in upokojenci, o katerih ste vi govorili, res živijo prenizko kvaliteto življenja. Glede na dobesedno žrtvovanje skozi desetletja, ki so ga dali, da imamo kvaliteto življenja v Sloveniji, kakršno imamo, bi morali biti pametnejši od politike. Sicer žal res, minister, nikjer ne piše v zakonodaji, da je uzakonjeno mišljenje, škodilo pa ne bi.

Če poslušam, gledam Gospodarsko zbornico, se meni zdi, da njim odgovarja ta politična ekonomija, delavec je klobasa, ki se jo reže. Seveda, dokler se komu česa ne dokaže, je nedolžen, ampak mi imamo zdaj stanje, da desna roka Zdravca Počivalška,

Na senčni strani Alp pri naših sosedih, Avstrijci – saj ni vse krasno pa imajo tudi tam populista, ki ga imajo počasi že polno one, ampak verjemite mi, kaj takega se tam ne bi moglo zgoditi. Fiskalni svet vam tudi jasno pove, da v teh relativno kratkih, skopih dokumentih ni predvidenega učinka teh vaših, dajmo jim reči davčnih reform oziroma kučem, kot je to duhovito poimenoval naš Jani. Potem imate tam optimistično napoved, kako se bo velika večina RRF pa bodoče kohezije plasirala že kar do leta 2024. Pa glejte, ne samo lišaji na Pohorju, tudi tlakovci, ki butajo danes ven pred parlamentom, vedo, da to ne bo tako, ker smo zamudili, različne vlade, in zdaj se pogovarjamo veste, različne ocene, različne metodologije. Ta vlada je kot lajna ponavljala pa tukaj odsotni wannabe bodoči predsednik Državnega zbora to še vedno govori, ohranili smo 300 tisoč delovnih mest. Analitiki Banke Slovenije so rekli – koliko? 16 tisoč, mogoče. To je razkorak – koliko? Za 18 čeprav v osnovi, kot jaz to rečem v ljudskem jeziku, živi bog ne ve, kako bo leta 2023 ali 2024 z delovnimi mesti. Namesto da bi se mi premaknili od nekih splošnih blebetanj pa zeleno pa digitalno pa nekaj. Noben EU, noben živi bog ne bo namesto nas mislil našega bodočega razvoja. Ampak tako kot ste vi govorili, gospod minister, je nekako tako: okej, saj covid valovi se bodo počasi umirili, vemo, da potem pride hudo neurje, malo niti ne vemo, kakšen je naš čoln, pa nekdo drug bo odločal o taktiki, kako bomo mi jadrali. Veste, po isti logiki, kot ste vi ubesedovali, bi slovenski meteorologi rekli tako: madona, saj vreme se spreminja dnevno, tedensko, sezonsko, saj tega se ne da primerjati, kaj šele napovedovati. Pa imamo Slovenci ene najboljših meteorologov, mimogrede, za resne jadralne podvige, tudi boljših modelov, tudi za jadralno letenje, za razliko od slovenskih vlad. Mogoče – ne mogoče, gotovo bi se morali učiti kaj tudi iz njihovega modeliranja. Potem ima ta vlada neko izrazito negativno kadrovsko politiko – važno, da je naš. Potem bomo imeli danes točko dnevnega reda, ko bi združevali nezdružljivo, za razliko od tistega non-paperja, o katerem se zadnje dneve na veliko govori. Ne vemo, kakšen bo naš okrevalni načrt, skrit je tam nekje v nekih čumnatah nad Počivalškom, ki ni minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Obupal sem že glede strategije pametne specializacije, baje se spet nekje preveč kabinetno dela dela njena revizija pa nova verzija, upam, da ne bomo tam spet napisali, delali bomo pametno prvo, peto, šesto, pa na koncu nič. To so neka dejstva, znotraj katerih je treba brati te dokumente. In ne se izgovarjati na metodologijo, ne se izgovarjati na spremembe. Saj so že predsokratiki rekli, da nikoli ne moreš stopiti v isto reko. Če živimo v nekih družbah, ki živijo pod politično ekonomijo gospodarske rasti, so seveda spremembe neka stalnica. To, kar je pred nami, je premalo temeljito in premalo analitično pripravljeno. To, kar je pred nami, nekako premalo misli neke vezane posode, ki bi jih bilo potrebno misliti, ko pripravljaš proračune sektorja država, kako bomo, moji otroci bi rekli, boostali naše jadranje iz te, kot bi rekli v Mariboru, bule, v kateri smo se znašli. to, kar počne in napoveduje ta vlada – veste, Miro Cerar je v mladih letih nekaj brenkal na kitaro v ansamblu Alan Ford, ampak ta vlada je večji superhit, kot je bila Cerarjeva vlada, tudi tista vlada ni bila ravno, da bi orgazmiral. Mi imamo neko težavo. 30 let se gremo državo in 30 let se gremo neki večni amaterizem. Prej, ob osmih smo imeli sejo in pride potem –to zlasti velja za ljudi, ki pridejo iz mojega foha, tukaj se s Hanom strinjam, neki profesorji pa pademo pa mislimo, da vse vemo. Klinec vemo. rekel, ja, ko sem jaz postal minister za javno upravo, si pa nisem tega mislil, gor pa dol. Ja potem pa dajmo reči, da tak človek ne more postati minister za javno upravo ali za karkoli drugega, je treba nekako obvladovati funkcije. Slovenski ministri za finance niso ministri za politično ekonomijo, kar bi v osnovi morali biti. Saj ni minister za finance samo nekdo, ki malo tam premetava naše izgube, če se tako izrazim. O tem jaz težim, prej sem težil v Levici, zdaj pač težim Socialnim demokratom. Stranka brez resnega makroekonomista ali več njih, brez resnih ljudi, ki mislijo politično ekonomijo, ni stranka, je prej neki klub ljudi s personalnimi interesi. Takih predlogov sprememb in okvirov proračunov ne moremo podpreti, že kolegi so v stališčih jasno povedali, zakaj ne. se namesto tega in s strani dela koalicije in s strani dela opozicije petelinite, kdo je večji frajer za upokojence – upokojenci in upokojenke niso neumni. Nehajte se delati norca iz njih in tudi, da ne rečem, kar imam na koncu jezika, iz samih sebe. Je pač treba začeti misliti razvoj Republike Slovenije, misliti, kako bo naša proizvodna vrzel šla v plus, ko jo izračunamo, kako bo naša proizvodna vrzel v plusu na nekih drugače strukturiranih sektorjih gospodarstva, kako bomo zapirali proračunske škarje, ne pa jih še bolj odpirali. Veste, ker prišel bo trenutek, kar jasno povedo ljudje, ki se celo življenje ukvarjajo s tem, ko bo treba reči: »Glejte, ni, zavozilo se je v preveliki meri, teh pozitivnih diskriminacij, teh socialnih transferjev srednjeročno ne bo več,« ali pa, »teh lukenj na cesti ne bo možno krpati zaradi tega in tega.« In seveda tudi: »Žal ne moremo proračunov zapirati drugače kot s povišanjem teh pa teh dajatev.« Ne vem, dajatev na nepremičnine.

Pa zdaj to ni še dosti, zdaj bomo še rekli, ja, metodologija je takšna, da ne se moremo primerjati. Nehajmo s tem infantilizmom. Hvala.

Danes ponovno poslušamo razpravo v negativno smer, kako ta vlada ne daje upokojencem, ampak jim namerava še vedno vzeti. Poslušamo, kako je slabo zastavljen odlok, poslušamo, kako je vse narobe z našimi državnimi financami. Ampak žal smo ponovno priča zavajanju s strani opozicije, kajti vemo, da se ves čas opozicija trudi prikazati, kako država želi v bodoče ljudem ponovno uvesti Zujf. Velikokrat je že bilo povedano, da Zujfa ta vlada ne bo uvedla in da ta predlog odloka, kot je danes pred vami, kaže na to, kako vlada ima posluh za ljudi, ima posluh za socialni del. V tem trenutku, s katerim se sooča celotna država, tako prebivalstvo kot tudi gospodarstvo, je potrebno priskočiti ljudem na pomoč. Potrebno je priskočiti zaradi tega, ker če ne bo država pomagala z javnimi financami dvigniti gospodarstva, dvigniti gospodarske rasti pri tako nizkih obrestnih merah, kot so danes, potem bomo lahko v prihodnjih letih letih spremljali in gledali samo slabšo situacijo napram ostalim državam v Evropi. Ta vlada se trudi za to, da bo vzpostavila

tega ker smo dnevno priča spreminjanju razmer na trgih, razmer v življenju ljudi. Zato je potrebno tudi odreagirati na državnih financah. Seveda to kaže na odstopanje od fiskalnih pravil, kajti če ne bi odstopali od fiskalnih pravil, bi težko javne finance prilagajali temu, kar danes narekuje epidemija.

ne, povečala se bo zgornja meja izdatkov za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar je bilo s strani ministrstva večkrat povedano. Zato dajmo že enkrat presekati to, da se na račun upokojencev želi nekdo prikazati v boljši luči. Ta vlada je upokojencem v paketih PKP dala in tudi naprej bo stala na njihovi strani, da se jim ne bo odvzelo, ker so žal pokojnine že tako nizke in prejšnje vlade v preteklih obdobjih

Hkrati pa nobeden ne ve, v kakšno smer bo epidemija šla v prihodnjem obdobju, ali se bo umirilo ali bomo priče še dodatnim zaostritvam. Zato tudi težko kdorkoli napove, kakšne bodo finance v prihodnje. In ravno to je ključ do tega, kako sestaviti proračun za naslednja obdobja. Ne pozabimo, da če ne bomo pomagali gospodarstvu, bomo imeli probleme tako na trgu dela kot tudi na potrošnji in investicijah. Zato hvala Vladi, da lahko

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi, spoštovani minister! Na začetku bom najprej kritičen do samega sebe – čeprav bi bil lahko še do koga drugega kar ni ravno navada, ki bi bila prikladna za to hišo. Kritičen namreč zato, ker žal ne znam povedati, kako, predvsem pa s kakšno verjetnostjo, da bo to tudi res, je je treba narediti prehod iz ekspanzijske v restriktivno fiskalno politiko, ki bo po vsem, vsem, kar vemo in znamo predvideti, nujen. Tukaj mislim, da tega ne znam narediti v številkah. S populizmom se sicer da nekaj sem se ga naučil pa upam, da ga bom kmalu tudi pozabil – vendar s populizmom tega ne želim delati. Namreč, močno se zavedam, da je v razmerah, v katerih smo zaradi epidemije, izredno težko napovedovati, kaj bo čez tri ali štiri leta, predvsem v kakšni kondiciji bo naše gospodarstvo. Vendar kot je razvidno iz predloga odloka za obdobje 2023–2024, Vlada predvideva zmanjšanje nominalnega primanjkljaja, kar seveda lahko ocenjujemo kot pozitivno, ampak istočasno napovedujete restriktivnejšo fiskalno politiko. vem, verjetno nam boste, minister, to tudi še pojasnili glede na to, da Fiskalni svet, katerega mnenje, pravite, spoštujete in tudi upoštevate, zelo jasno pravi, da projekcije v določenem delu izdatkov niso realistične, oziroma drugače, za uresničitev bi zahtevale sprejetje ukrepov, ki pa v teh dokumentih pač niso predstavljeni. Seveda je minister v uvodu pojasnil, da v predlogih odlokov niso upoštevane tiste spremembe, ki se načrtujejo za prihodnost, temeljijo na obstoječih podlagah, in seveda znate to pojasniti in povsem legitimno je, zakonske podlage so tiste, ki vam to definirajo. Ampak enostavno v takem bolj praktičnem jeziku to pomeni, da pač delamo nek načrt za prihodnje, za katerega že danes vemo, da ne bo uresničljiv. Govorim v množini, zato ker sem tudi sam tako ali drugače, ker sedim tukaj v tej hiši, za to odgovoren. Po mojem mnenju ne glede na to, da je, recimo temu, legitimno, neracionalno. Zviševanje odhodkov, iz državnega proračuna predvidevate zmanjševanje prihodkov. To je neminovno. Pri vseh predlogih, ki se načrtujejo, ni nobenega načrta, kaj bo narejeno na prihodkovni strani, in očitno je, da bo to razliko treba pokriti z dodatnim dolgom oziroma s pridobljenimi sredstvi na podlagi Načrta za okrevanje in odpornost. Pa je bilo že v eni izmed razprav povedano, tudi sam sem v stališču to povedal, to povedal, pa tudi Fiskalni svet je to povedal, da je zelo težko verjeti in upati, da bomo res v treh letih iz evropskih sredstev dobili toliko nepovratnih sredstev, kot jih načrtujete. Že včeraj sem vam zastavil eno vprašanje, na katerega mi niste odgovorili, pa bi vas mogoče danes prosil, da vsaj nakažete. In sicer pravite, minister, da bo po prenehanju izjemnih okoliščin glede na visoke vrednosti javnofinančnih primanjkljajev

Mislim, da je to siromašenje prihodkovne strani proračuna določeno ali pa predvideno ob najbolj neprimernem času. Seveda mi je to lahko všeč, ker bo mogoče moj ali pa še kateri družinski proračun zaradi tega imel večji prihodek v družinski blagajni, vendar moram tukaj, na tem mestu na te stvari gledati drugače. Glede kritik na LMŠ. Sam osebno pa tudi v Poslanski skupini LMŠ nisem in nismo nikoli nasprotovali ukrepom, tudi ne investicijam, ki so nujno potrebne tako za ponoven zagon določenih dejavnosti kot tudi na drugih segmentih za hitrejše okrevanje, tudi na račun dolga. Smo pa proti predlogom, ki v času zdravstvene in gospodarske, če rečem, konjunkture rušijo vzdržnost javnega finančnega sistema, in to je tisto, kar nas skrbi.

in kot radi rečemo, multiplikativen. Ampak, gospod minister, ko ste navajali učinke, nikoli nismo rekli, da jih ukrepi niso imeli. Smo pa rekli, da bi bilo potrebno kakšne učinke, ki smo jih potencialno predvideli, popraviti. Tukaj mislim predvsem na poroštveno shemo. To se dogaja že od lanskega poletja in danes recimo izrazito opozarjajo, da je ta shema neaktivna, tako gostinci kot sektor turizma oziroma vsi tisti, ki bodo nujno potrebovali denar, zato da bodo zopet kupili repromaterial, da bodo zagnali proizvodnjo, zato ker so pač ta denar porabili. In tukaj, minister, apeliram na vas, da že pohitrite ta postopek, da sklenete mednarodni dogovor in da dobite dovoljenje, da se ta shema poenostavi. To je vaša naloga, žal. Kar se tiče obrestne mere – ja, 0,18. Navajali ste, kakšne so bile obrestne mere prej.

takrat pa. Ampak načeloma je to pač nek odraz nekega stanja, neke finančne politike. Nikoli ne gre za hipen kolaps.

Mi smo se takrat zadolževali tudi zaradi tega, da smo refinancirali oziroma reprogramirali določene kredite. To nam boste tudi verjetno priznali. Prav imate, ko pravite, da Fiskalni svet in Umar pravita, da bi bil padec BDP še bistveno večji, če ne bi bilo ukrepov. Ampak pogledati je treba tudi na vse ostalo, kar Fiskalni svet pravi. Tukaj moramo biti korektni, tako vi do nas kot na koncu koncev tudi mi do ukrepov, do ministrstva do vlade nasploh. Toliko. Hvala lepa.

Odlok, o katerem se danes pogovarjamo, pogosto ni deležen neke širše razprave, tokratni odlok pa je. Vam tako čisto iz srca povem, o čem sem razmišljal, ko sem se danes, včeraj pripravljal na današnjo sejo, pa verjamem, da boste razumeli. Ali se spomnite tiste pesmi slovenskega kantavtorja Andreja Šifrerja, v pesmi je napisal tudi: »Kdo bo za pijačo dal, ko umrla bo država?« država?« Ko razmišljam o vas, to nekoliko spremenim pa napišem potem sam: »Kdo bo za pijačo dal, ko umrla bo socialna država?« Druga stvar. Ko prebiram vaše številke, imam občutek, da vam je osnovno gradivo knjiga iz starih časov – mogoče se boste spomnili, kdo jo je napisal – Država in revolucija, ki govori tudi o odmiranju države, ki pa naj pripelje do diktature proletariata. Tista knjiga seveda ne govori o tem, da bo odmiranje države pripeljalo do diktature najbogatejših pa še kakšnih prijateljskih, sosednjih držav, ki so aktivno prisotne, ko vodite svojo politiko. Ta teden pa tudi prejšnji teden so v bistvu dnevi, ko se slabe informacije za prihodnost slovenske države na žalost kar množijo. Vaš odlok z vsemi temi minusi, s povečevanjem odstotkov pa to, na kar je tudi bivša predsednica Vlade opozorila, nerazumne številke na nekaterih postavkah, je slaba informacija. jaz tudi razumem, zakaj je slaba informacija – sami ste napisali, da ste temeljili tudi na tem, da se bo v nekem dosti doglednem času v Sloveniji pričelo življenje sproščati, ker bodo ukrepi učinkoviti, ker bodo ljudje vakcinirani. Pa očitno niste bili med tistimi, ki so zavrnili na Vladi konec decembra skoraj pol milijona cepiva, ki bi aktivno zaščitilo dodatnega četrt milijona Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov, pa jih ne bo, ker ste bili ena od teh treh držav, ki je to cepivo zavrnila. O tem smo se dosti pogovarjali pred enim tednom, nadaljevali bomo pa v sredo naslednji teden na pristojnem Odboru za zdravstvo. Zelo veliko razočaranje je tudi ta vaš – kar pa vpliva na to, kar se bo dogajalo v naslednjih letih, pa tudi na konkreten odlok – Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Načrt, kjer je širša širša javnost sodelovala samo figurativno. V zaprtih prostorih, sobanah vladne palače ste ga pripravljali, spreminjali, doživljali kritike in nas na koncu presenetili s tabelo, ki je čisto drugačna kot to, kar ste napovedovali. »Ja, priborili smo si 5,2 milijarde, ki jih bomo v celoti in hitro izkoristili za zagon Slovenije,« pa pogledamo tabele pa ne duha ne sluha o 5,2 milijarde. 2 milijardi manj. Seveda so ta teden že začela deževati opravičila, ampak to je, spoštovani, čisto drugače, kot ste napovedovali. Ko pogledate strukturo med povratnimi in nepovratnimi in tudi tisto, kar ste vključili med nepovratne, ni samo denar iz NOO, ker tam ga ni za 2 milijardi, torej je generalno številka še nižja. To je naslednja slaba informacija.

se v takšnih časih prihodki pač ne smejo zmanjševati. Pa že vaši do sedaj sprejeti predlogi pomenijo zmanjševanje prihodkov v državne blagajne. Da sploh ne govorimo o tem, kar napovedujete. Mimogrede, te dni sem vam poslal prošnjo, ne bi želel govoriti s številkami, o katerih nisem povsem prepričan, da držijo. Ker v javnosti so prisotne številke od pol milijarde do 1 milijarde

predvidevam, da bodo bolj točne, tako da vas prosim, gospod minister, da čim prej odgovorite na poslansko vprašanje, ki sem ga ta teden postavil. Kaže pa na to, da sledite neki logiki, ki ji nekateri rečejo Reaganova ekonomija dajmo zmanjševati davke, dajmo zmanjševati prispevke, ker potem bo vse lepše. Kakor da bi na zemljo prišla nebesa neposredno v treh ali štirih korakih. Je pa problem tega, da niti v teoriji ta teorija ne funkcionira, kaj šele v praksi. Ne funkcionira, da ko bogatejši postajajo še bogatejši, drobtinice z bogato obložene mize v veliki količini letijo na srednji razred in še na tiste, ki so v težjem položaju. To enostavno ne deluje. Deluje samo takole, da se razlike znotraj družbe povečujejo. Deluje takole, da je posledica res takšna, kakršna je bila moja uvodna misel – kdo bo za pijačo dal, ko umrla bo socialna država? Tisti, ki imamo naše ljudi radi, ki imamo radi našo državo, seveda ne bomo dajali za državo na način, da bi država stopila korak, dva ali tri nazaj, da ne bo zaščitila ljudi, ki pomoč najbolj potrebujejo. Takrat bodo nazdravljali tisti, ki želijo biti še bogatejši in so že bogati. Moram povedati, da številke, ki ste jih predstavili, v veliki meri, gospod minister, verjamem, da niso posledica vašega razmisleka. Vi ste racionalen človek, vi znate seštevati, odštevati in tudi prognozirati, ampak ste prevzeli breme, ki je nemogoče. Breme, da se ustvari nekaj, kar ne gre. Načrtno zmanjševati prihodke državnih blagajn in obljubljati več pravic, to pač ne gre. Ne gre ne v teoriji – pa na katerikoli stopnji, srednješolski, fakultetni ali tudi doktorski – ne v praksi. Zato tudi sam povsem prepričan, ko gledam te številke in vse obljube, ki jih dajete vnaprej, da bo vladi, ki bo prišla za tretjo vašo vlado, neizmerno težko. Že vlada, ki je bila za prvo in drugo vašo vlado, je bila v nemogoči situaciji. Pa se spominjam, kako je bilo, ampak vlada, ki bo za vašo tretjo vlado, bo imela nemogočo situacijo. Del te situacije kažejo tudi številke, ki ste jih danes prikazali. Hvala.

dileme, ki ste jih postavili. Najprej bi poskušal odgovoriti, nanaša se pa na oba spoštovana poslanca, na vprašanja makroekonomije, povezanosti rasti z davki, s socialno državo in tako naprej. Naj začnem z vprašanjem gospoda Pečka, kako narediti ekspanzivno

za socialo. Mislim, da socialni izdatki v takšni ali drugačni obliki še nikoli niso dosegli takšnega števila ljudi, kot je to danes. Lahko govorim seveda o milijardah, 3,5 milijarde in tako naprej, in treba je povedati tudi razlog. Razlog za to, da smo pomagali z ekspanzivno denarno politiko, Tudi glede na mednarodne primerjave smo mi ena izmed najbolj dohodkovno izenačenih držav

Tako da glede dohodkovne neizenačenosti in tako naprej, če govorimo o teh podatkih, potem tukaj ne morem pritrditi, da bo zdaj bo zdaj socialna država umrla. Ne, socialna država se pri nas glede na delež, ki ga dajemo za socialo iz različnih ministrstev, kvečjemu krepi. Seveda pa je treba ločiti, kaj so pravice in kaj je sociala. Tukaj mogoče jaz tudi delam glede na splošno mnenje neko razliko. Fiskalni svet je napovedal, da imamo sedaj močno ekspanzivno fiskalno politiko in da se bo ta močna ekspanzivna fiskalna politika v naslednjih letih zmanjšala v manj manj ekspanzivno fiskalno politiko. To je odraženo tudi v številkah v tem odloku, kjer govorimo o zmanjšanju primanjkljaja, trendu zmanjšanja primanjkljaja. Vsi ti ukrepi, ki so uvedeni zaradi epidemije, ne morejo trajati večno. Tukaj večnosti ni, s tem se jaz strinjam, ker imamo omejene finančne in ostale resurse. Tako da bo s tega zornega kota seveda prišlo do odpravljanja teh ukrepov v izhodni strategiji in ta politika bo manj ekspanzivna, in če želite, bolj restriktivna. Čeprav je glede te restriktivnosti, bom rekel, spet vprašanje, kaj to dejansko pomeni. pomeni. Če govorimo o tem, seveda bo trajalo nekaj let, da bomo prišli nazaj na fiskalno pravilo, da tako rečem, kjer bodo prihodki enaki odhodkom, da nekoliko poenostavim. Nekaj let, in tudi ta leta so tukaj že navedena. Tukaj je sedaj vprašanje tega fiskalnega pravila v celotni Evropi in kako bo to dejansko delovalo, na kakšen način ali bodo ti kriteriji še vedno takšni, kot so bili, ali se bodo tudi kaj spremenili. Tukaj imamo vprašanje, kjer pravite, kakšne imamo sedaj te številke glede na celotni položaj. Ta odlok je bil določen z Zakonom o fiskalnem pravilu in deluje veliko bolje v normalnih razmerah kot v razmerah, ki niso normalne, ki jih imamo danes, ker imamo epidemijo. Nekatere države so v svojih fiskalnih pravilih tudi napisale, da v času izrednih razmer takih odlokov ni treba dati, zaradi tega ker prikazujejo določeno nerealnost. Mi imamo pač v zakonu to napisano in v zakonu imamo omejitve, o katerih sem že dejansko govoril, zaradi tega še enkrat, omenil sem vse predpostavke, na katerih dejansko delujejo. dejansko delujejo. Še eno vprašanje je tukaj. Mi delamo načrt za prihodnje, delamo ga dvakrat na leto in jaz že napovedujem, da bomo jeseni popravljali te napovedi glede na novo gospodarsko rast. Kako povečati prilive? Z zniževanjem davkov, z večjo gospodarsko rastjo, z večjim razvojem, s povečevanjem dodane vrednosti. To je, če želite, tista tista možnost, ki jo dejansko tukaj vidimo. Gospodarski razvoj daje tudi večje prilive. In če danes govorimo o tem, da imamo najbolj obdavčeno delovno silo v Evropi – in to kažejo tabele OECD, ne Ministrstva za finance potem imamo tukaj negativen vpliv na konkurenčnost. Zaradi tega ne dosegamo takega gospodarskega razvoja, take dodane vrednosti, ne investiramo v najbolj propulzivne dejavnosti in tako naprej. To je odgovor v povezavi z vprašanjem

z davki delavce, delodajalce, posameznike, gospodarstvo in tako naprej. Je pa treba iskati vedno neko najbolj optimalno varianto. Danes po drugi strani obdavčujemo tudi tisti denar posameznikov, ki je nujno potreben za življenje.

oziroma rebalans proračunov do leta 2022 in nov predlog proračunov od leta 2022 do leta 2024.

za gospodarstvo, za občine, za upokojence, za študente, za kulturo, za nevladne organizacije. Nenehno je bila kritika, da se namenja premalo sredstev, oziroma ste bili zagovorniki še večje finančne porabe.

ste povsem kontradiktorni. Prej ste zagovarjali vse večje trošenje, premajhno porabo, niste podprli niti enega protikoronskega paketa; osem jih je bilo sprejetih. V teh protikoronskih paketih se je razdelilo državljanom, razdelilo se je gospodarstvu, ohranjala so se delovna mesta, razdelila so se dodatna sredstva občinam, več sredstev se je namenilo upokojencem, več sredstev so dobile družine z več otroki, študenti. Skratka, denar so dobili ljudje. In kot drugo, denar je bil namenjen za varovanje zdravstva ljudi. To so izredne razmere, ki jih je povzročil covid-19, in seveda so odhodki večji, kot bi bili v normalnem stanju. Mislim, da je to ena povsem logična in strokovna in konstruktivna razprava in razumevanje za tistega, ki želi razumeti.

Nisem finančnik, sem pa gradbenik. Danes tu poslušamo: znižale se bodo pokojnine, bankrotirala bo država, gospod Židan je rekel, umrla bo država, in tako naprej. Jaz pa danes tu zagovarjam, da se bodo pokojnine dvigovale v skladu z gospodarsko rastjo, in zagovarjam in dejansko napovedujem, moja predvidevanja so, da bo država imela eno največjih gospodarskih rasti v Evropi. Slovenija bo med prvimi tremi državami. Ne govorim tega na pamet, govorim na osnovi največjih državnih investicij, ki se bodo izvajale in ki so že v teku. Govorim o gradnji drugega tira, govorim o gradnji 3. razvojne osi sever, o gradnji 3. razvojne osi jug, predor Karavanke se že gradi, pričeli se bodo graditi domovi za ostarele, potem so tu še investicije v železnice, zagon stanovanjske sheme in po končanju epidemije se bodo dejansko zagnale tudi vse storitvene dejavnosti, ki so sedaj okrnjene oziroma zaprte. Gradbeništvo da največji zagon gospodarstvu v državi

– mi smo v lanskem letu in skupaj z letošnjim letom državljanom razdelili 3 milijarde 700 do današnjega dne pa pripravlja se še deveti protikoronski paket. To se pravi 3 milijarde 700 se je razdelilo državljanom. Samo za primerjavo naj povem, da se je pa od leta 2008 do leta 2011 ukradlo iz državnih bank, to je ugotovila preiskovalna komisija Državnega zbora, okrog 4,5 milijarde v obliki dogovorjenih kreditov, o katerih se je vnaprej vedelo, da ne bodo nikoli povrnjeni. Potem pa so se delali odpisi dolgov pa prenosi na DUTB in tako naprej. Več se je ukradlo, kot se je zdaj, v času epidemije razdelilo državljanom.

določeni podatki o tistih nepravilnostih prišli na plano, da se te nepravilnosti tudi razjasnijo. Za konec moram reči, da je ta dokument dober in da tisti, ki poznamo sestavo državnega proračuna, vemo, da je da je sestavljen iz dveh segmentov. Prvi del je variabilni del, to se pravi načrt razvojnih programov, ki zajema vse največje investicije, ki so že v teku in ki so še planirane. Drugi je tako imenovani fiksni del, kjer so bolj ali manj fiksni stroški, ki med letom ne odstopajo prav veliko, in na osnovi tega se delajo dolgoročni plani.

Danes imamo na dnevnem redu predloga odlokov o okviru za pripravo proračunov, kar je seveda osnovni dokument, da lahko ministrstvo ministrstvo pristopi k sami pripravi proračunov za prihajajoči leti oziroma za spremembo proračuna pri naslednji točki.

virus in se vrniti v normalno življenje, kar je v največji meri odvisno od epidemiološke slike, od same precepljenosti državljank in državljanov. Veliko je bilo danes kritik, kot že rečeno, glede samega zadolževanja. Ja, seveda, sprejeli smo številne ukrepe, ki so bili nujni, zato da so državljanke in državljani ohranili delovna mesta. Bistveno je to, da smo delovna mesta ohranili, in bistveno je to, da se prihajajoči proračuni nastavijo na način, da bomo pridobili še dodatna delovna mesta, bolje plačana delovna mesta, in ne nazadnje, da razbremenimo same same plače državljanov, za kar gredo seveda drugi ukrepi, ki so že v pripravi in že v Državnem zboru. Tisto, kar je izjemno pomembno in kar je povedal tudi sam Fiskalni svet, je, da če ne bi sprejeli osem paketov PKP, vseh teh ukrepov, bi bil padec gospodarske aktivnosti za eno tretjino večji. To pomeni, da je bilo vse, kar je bilo storjeno, storjeno prav in storjeno je bilo za državljanke in državljane, za ohranitev njihovih delovnih mest. In to je ključno. Tisto, kar me je pri današnji razpravi najbolj zmotilo, so pa besede kolegice Alenke Bratušek. Govorila je, da je ta odlok sramota za to vlado, da gre tu za nek manever o zmanjšanju pokojnin, da so se v naši prejšnji vladi za 25 tisoč odstotkov zmanjšale pokojnine. Seveda je kasneje rekla, da je šlo za lapsus, ampak ta lapsus se ni zgodil prvič. Ta lapsus se je enkrat v preteklosti že zgodil in tukaj se resnično vprašamo o njeni iskrenosti. Ali gre zgolj za zavajanje in za neke neresnične objave in seveda to posledično številni levi mediji z velikim veseljem povzemajo? Naj povem, da smo kot Slovenska demokratska stranka v prejšnjem mandatu velikokrat želeli popraviti krivice na primer na področju pokojnin, pa če izpostavim kmečke pokojnine, če izpostavim invalidske pokojnine. In kdaj so se končno lahko zgodile spremembe? V času te vlade. V lanskem letu so se popravile kmečke pokojnine in najnižje invalidske pokojnine bodo z naslednjim mesecem višje. Končno smo uspeli popraviti številne krivice. Če kdaj, je bilo za upokojence največ narejeno prav v tem času. Tisti z najnižjimi pokojninami so kar dvakrat prejeli solidarnostni dodatek. Najnižja pokojnina za polno delovno dobo se s 581 evrov dviguje na 620 evrov. Decembra 2020 je bila izredna uskladitev pokojnin za 2 %, s 1. 1. 2021 je bila redna uskladitev pokojnin za 2,5 % in tudi in tudi letos konec leta bo ponovno prišlo do dviga uskladitve pokojnin. In če kaj lahko rečem z gotovostjo, je to, da se pokojnine zagotovo ne bodo znižale, kot se niso znižale v preteklosti. To zavajanje se mi zdi resnično resnično nesprejemljivo. Najlepša hvala za besedo. Sam pa odlok seveda absolutno podpiram in ga bom podprla. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima gospod Jure Ferjan. Izvolite. **JURE FERJAN (PS SDS):** Gospa podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci in vsi, ki nas gledate, lepo pozdravljeni! V teh dveh minutah bom vendarle poskušal strniti še nekaj svojih misli o današnji razpravi. Veliko je bilo zavajanja, bilo je pa tudi nekaj dejstev in prav je, da se dejstva izpostavi. In to je, da Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše na prvo mesto postavlja ljudi, postavlja gospodarstvo in da so upokojenci kot ena izmed pomembnih skupin deležnikov v naši državi zelo visoko po prioriteti. O tem govorijo dejstva in dejanja te vlade. Več kot 300 tisoč upokojencev z najnižjimi pokojninami je prejelo po dva solidarnostna dodatka v skupni višini 260

prejeli tudi vsi upokojenci. Zato vas prosim, ne zavajati o zniževanju pokojnin. Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše ni zniževala pokojnin in pokojnin tudi ne bo zniževala. Nasprotno,

Ena izmed ključnih prioritet koalicijske pogodbe sta demografski sklad in ureditev dolgoročne trajnostne oskrbe za starejše, da bo tudi starost karseda varna, lepa in mirna. Zato prosim, ne zavajati. Upokojenci, ki so prejeli pomoč države, vedo, da ta vlada dela dobro in da dela tudi v korist upokojenk in upokojencev. Še dve besedi glede zadolževanja. Ta vlada se zadolžuje zato, da refinancira dolg, da pomaga ljudem in da bomo iz te krize, iz koronakrize izšli kot zmagovalci. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo z razpravo. Ker je čas, določen za razpravo, še ostal, sprašujem, ali želi še kdo besedo na podlagi delitve časa. Vidim, da ne. Zaključujem razpravo o predlogu odloka. Matično delovno telo k predlogu odloka ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji h končnima določbama niso bili vloženi.

OD 2020 DO 2022.** Predlog odloka je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada, zato za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavniku Vlade gospodu ministru. Mag. Andrej Šircelj, imate besedo. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani poslanci, cenjene poslanke! Predlog odloka v okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 za sektor država v letu 2022 predvideva primanjkljaj v višini 5,7 % bruto družbenega proizvoda, v letu 2023 v višini 3,8 % in v letu 2024 v višini 2,8 % primanjkljaja bruto družbenega proizvoda. Z drugimi besedami, ta primanjkljaj se znižuje.

v letu 2024 2,5 % bruto družbenega proizvoda. Tudi na področju državnega proračuna, se pravi nekoliko ožji sektor država, se predvideva, da se bo primanjkljaj zmanjševal. Ravno tako se predvideva presežek na področju občin, in sicer v višini 0,1 % bruto družbenega proizvoda, za pokojninsko in zdravstveno blagajno pa izravnan saldo. Odlok je pripravljen danes, saj pravim, ko še imamo izjemne negotovosti. Kot sem že omenil, se ta negotovost zmanjšuje glede na

okoliščinah. Zaradi negotovosti oziroma zaradi negotovosti v preteklosti in zaradi vseh sprejetih ukrepov pa imamo še vedno primanjkljaje v javnih blagajnah. Pričakujemo, da bo Evropska komisija podaljšala izjemne okoliščine in s tem odstopanja od veljavnih pravil in s tem seveda tudi omogočila, da v letu 2022 ne sledimo strogemu fiskalnemu pravilu. To je že bilo nakazano v preteklih komunikacijah, mislim pa, da se bo to zgodilo v mesecu maju, ko bo tudi Evropska komisija za evroobmočje in ostale države imela popolnejšo gospodarsko in finančno sliko. Na tem mestu bi rad poudaril samo to, da ta odlok predvideva še izravnan saldo, kar je bila formalna pripomba Zakonodajno-pravne službe, službe, tukaj vladna služba meni drugače kot Zakonodajno-pravna, ampak to je v bistvu samo neka formalnost, vsebina se s tem ne spreminja. V zvezi s tem bi še enkrat rad povedal, da so te projekcije narejene na podlagi sedanjega načrta glede rasti bruto

povečujejo investicije, v tem primeru sedaj državne investicije, zaradi tega ker je zasebna potrošnja manjša in tako deluje država prociklično. In na drugi strani še enkrat povem, da se predvidevajo izdatki za pokojnine, v letu 2021 povečanje za 5,9, v naslednjih letih pa za od 2 do 3 % stopnje rasti, to je tudi usklajeno z vsemi javnimi blagajnami.

transferov, ki se različno opredeljujejo, kot vidim, in treba je upoštevati tudi transfer Zpiza v zdravstveno blagajno. Spoštovane poslanke, cenjeni poslanci, po preteku izjemnih okoliščin je potrebno zagotoviti, da fiskalna politika na srednji rok ne ogrozi okrevanja. To delamo s tem odlokom. Z njim bo omogočeno, da se to ne bo zgodilo, zato predlagam, da ta odlok podprete. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Predlog odloka je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance.